Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 24. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Tadeja Šuštar od 17. do 20. ure, Mihael Prevc do 14. ure, Eva Irgl, Franci Kepa, Anja Bah Žibert in Franc Rosec. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina petih poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Andrejem Rajhom. V zvezi s tem predlogom zakona Odbor za zdravstvo predlaga Državnemu zboru sprejetje sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Besedo dajem podpredsedniku odbora dr. Francu Trčku za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa. Dobro jutro! Lep pozdrav vsem skupaj! Odbor za zdravstvo je na svoji 14. redni seji 6. maja 2021 kot matično delovno telo obravnaval predlog omenjenega zakona. V poslovniškem roku niso bili vloženi amandmaji. Dopolnilno obrazložitev v imenu predlagatelja je podal kolega mag. Andrej Rajh, ki je povedal, da se s predlogom želi urediti uporabo in tudi gojenje ter predelavo konoplje v medicinske namene. Mnenje Vlade je predstavil državni sekretar resornega Ministrstva za zdravje mag. Franc Vindišar in – kot že kar nekaj vlad smo slišali, da se išče neka sistemska rešitev in da zakon s stališča izvršilne veje oblasti, po mnenju resornega ministrstva

pristojnosti in uzanc, ki jih imajo, opozorila na določene nejasnosti, nedodelanosti in pomanjkljivosti zakona. Predstavnik Državnega sveta, pristojne komisije le-tega, mag. Peter Požun je poudaril, da Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ne podpira predloga zakona, in je izpostavil nekatera ključna vprašanja. Mnenje k predlogu zakona sta podala tudi predstavnika Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zdravniške zbornice Slovenije. V razpravi smo slišali nekaj, kar smo slišali že nekajkrat, da se to poskuša urejati že kakšno desetletje; da se želi s tem predlogom regulirati in odpraviti črni trg; da so bile oblikovane delovne skupine, ki so nekako vmes zaspale. Spet smo prišli do tega, da še vedno nimamo, po mnenju ne tako malega dela sodelujočih, ustreznega slovenskega prevoda Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 ter dopolnjenega Protokola iz leta

Spoštovani predsednik Državnega zbora, državna sekretarka, kolegice poslanke in kolegi Rak, bolezen sodobnega časa, vsako leto za njim zboli več kot 12 tisoč Slovenk in Slovencev, žal jih okoli polovica bitko s to boleznijo izgubi. Rak je bolezen dolgožive družbe. Skoraj 60 % zbolelih je starejših od 60 let in tudi zato imamo v Sloveniji vsako leto približno 2 % več obolelih. Med nami praktično ni posameznika, ki ne bi poznal koga, ki je za rakom zbolel, ga uspešno premagal; a žal tudi takega, ki pozna koga, za katerega je bila bolezen usodna. Pravočasno odkrivanje prisotnosti bolezni je še vedno ključnega pomena pri spopadanju in okrevanju. Ob tem bolezen nikoli ne miruje. Predpisana močna zdravila in terapije povzročajo pri številnih bolnikih hude stranske posledice: izgubo apetita, bruhanje, slabost, mišične krče, osebno stisko. V skupino bolnikov, ki se soočajo s primerljivimi simptomi, spadajo tudi bolniki z Alzheimerjevo in Parkinsovo boleznijo ter številni epileptiki. Teh je po nekaterih ocenah več kot 10 tisoč, zato smo predlagatelji v zakonodajni postopek vložili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Z njim želimo nasloviti nevzdržno stanje. Številni najtežji bolniki so se priseljeni posluževati črnega trga in tako ogrožati svoje zdravje; pri tem pa v svojem najtežjem življenjskem obdobju sebe degradirati na nivo prestopnika in kriminalca. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki smo ga kot predlagatelj vložili v Poslanski skupini SAB, uvaja in določa pogoje za gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene, natančneje določa pristojnosti glede izdajanja dovoljenj za proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske namene ter celovito ureja nadzor nad izvajanjem omenjene dejavnosti. Pri nas je v medicinske namene že mogoče uporabljati sintetizirane pripravke iz naravnih ekstraktov konoplje, a je Slovenija večinoma odvisna od uvoza iz tujine. Uvoženi produkti, ki so na voljo, so zgolj sintetični, njihove koncentracije pa bistveno manjše, da bi dosegle željene vrednosti. Ob tem so težko dostopni in dragi. V Sloveniji moramo zagotoviti pogoje za gojenje ter na tak način bolnikom omogočiti dostop do kakovostnega in cenovno dostopnega zdravila iz naravno pridelane medicinske konoplje. Ker smo, kot rečeno, ta trenutek zgolj vezani na uvoz izjemno omejenih količin, saj je možna le uporaba medicinske konoplje, ne pa tudi gojenje in predelava, bi z novelo uredili zakonodajne postopke medicinske konoplje ter s tem bistveno izboljšali dostopnost surovine bolnikom ter seveda izboljšali varnost njenega uživanja. S predlogom zakona naslavljamo zgolj ozko področje, pri katerem obstaja zelo širok družbeni konsenz, da ga je treba nasloviti in rešiti. stranki SAB se kot predlagatelj zavedamo, da obstajajo želje po širši regulaciji področja, ki pa odpira dodana vprašanja in je časovno in vsebinsko zahtevnejše. Že v preteklosti se je področje uporabe konoplje želelo večkrat nasloviti, a žal neuspešno. Iz razprav v dosedanjem postopku se v se v stranki SAB žal ne moremo znebiti občutka, da gre pri nekaterih strankah namesto za vprašanje koristi bolnika predvsem za vprašanje prestiža. Poudarjamo, da čeprav smo zakon poslali v pregled, pripomb k členom zakona kljub obljubam nismo dobili. Ob tem opozarjamo na stališče Vlade, ki zakona ne podpira, saj pripravlja svojega boljšega, sistemskega. Rok za izpolnitev teh obljub je potekel že za več kot en mesec dni. V stranki SAB se zavedamo in zavzemamo za regulacijo konoplje v medicinske namene z mislijo na vse posameznike in svojce, ki ste se trenutno primorani posluževati črnega trga in se tako izpostavljati ne samo organom pregona, ampak tudi nekakovostni pridelavi in nekontroliranim odmerkom. Zato v stranki SAB kot predlagatelj apeliramo na vse poslanke in poslance, da ne podprete sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Stališče Vlade bo predstavila gospa Alenka Forte, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. **ALENKA Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, spoštovani poslanke in poslanci! Naj uvodoma poudarim, da predlog zakona, ki ga je vložila skupina poslancev, ne rešuje problematike gojenja konoplje v medicinske namene celovito in jasno. S predlaganim zakonom bi Slovenija kršila določbe Enotne konvencije o mamilih, ki pod jasno določenimi pogoji državam podpisnicam sicer omogoča gojenje konoplje v znanstvenoraziskovalne, učne in medicinske namene. Vlada Republike Slovenije nasprotuje predlogu zakona, saj je nedosleden pri konkretnih rešitvah. Naj vam slednje predstavim. Predlog zakona ne opredeljuje temeljnih pogojev gojenja, sušenja in preizkušanja konoplje v medicinske namene. V tehničnem in strokovnem smislu je tako gojenje medicinske konoplje še posebej zahtevno, saj je treba zagotoviti visoke standarde kakovosti pridelane in posušene rastline, od katere so odvisne varnost, kakovost in učinkovitost pripravkov in zdravil, ki bodo izdelani iz nje. Iz predloga zakona ni razvidno, ali je pridelava medicinske konoplje na šestih hektarjih predvidena na njivah na odprtem ali v zaprtih prostorih oziroma rastlinjakih. Tukaj je treba poudariti, da ustrezne kakovosti in stabilnosti pridelka s pridelavo na njivah ni mogoče zagotoviti. Poleg tega obstaja pri gojenju na prostem velika možnost lastne kontaminacije ter kontaminacije drugih rastlin in semen v okolju. Omeniti je treba, da je tudi tveganje odtujitve oziroma kraje konoplje bistveno večje pri gojenju na prostem kot pri gojenju v zaprtih prostorih, ki so ustrezno zavarovani. Določbe predloga zakona glede odkupa, nadaljnje prodaje in hrambe niso skladne z Enotno konvencijo, nedosledne so nadalje določbe glede pristojnosti organov, ki pristojnost izdajanja dovoljenj za gojenje konoplje nalaga tako Ministrstvu za zdravje kot Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke. Slednja v tem trenutku nima niti kadrovskih niti prostorskih pogojev za izvajanje nalog zadevnega organa, zato bi izvajanje zakona v tem pogledu pomenilo povečanje javnofinančne obveznosti. Posebej je treba poudariti, da predlog zakona ne vsebuje kazenskih določb, predlog zakona določa tudi prekratko obdobje med uveljavitvijo in dejansko uporabo zakona. Strinjamo se, da v Sloveniji potrebujemo odprto in strokovno razpravo, v kateri so jasno predstavljena stališča stroke in vseh zainteresiranih. Današnja in druge razprave zanesljivo prispevajo k temu, da so odločitve glede gojenja konoplje v medicinske namene v Sloveniji utemeljene na mednarodnem pravu ter na strokovnih in znanstvenih utemeljitvah. Predvsem pa si želimo, da bi tako v današnji razpravi kot pri sprejemanju odločitev upoštevali predvsem znanstvena spoznanja in interes ljudi, še posebej tistih najbolj ranljivih, to so otroci, mladostniki in bolniki. Poudariti je treba, da nekritična promocija konoplje kot vsestransko učinkovite rastline prinaša številna tveganja, saj po podatkih iz letnega poročila o stanju na področju prepovedanih drog izhaja, da se število zastrupitev s konopljo v Sloveniji letno povečuje, prav tako med mladimi zaznamo velik delež tistih, ki konopljo zlorabljajo. V primerjavi z njihovimi vrstniki v evropskih državah daleč presegamo to stopnjo zlorabe konoplje. Zdravniki so in morajo ostati v obravnavi svojih bolnikov samostojni in avtonomni. Zdravnikom je znano, da pri obravnavi svojih pacientov lahko uporabljajo vsa zdravila, ki so na voljo, tudi kanabinoide, seveda če je to predvsem skladno s strokovnimi priporočili oziroma protokoli za zdravljenje bolezni. Tako kanabinoide pri zdravljenju uporabljajo pediatri, nevrologi, predvsem pa onkologi. Da zaključim. Ministrstvo za zdravje izvaja vse ukrepe in aktivnosti, ki so potrebni za zagotavljanje varnih, učinkovitih in dostopnih zdravil za bolnike, ki jih potrebujejo po medicinskih indikacijah, kar je ena naših najpomembnejših nalog in odgovornosti. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Jože Lenart bo predstavil stališče Poslanske skupine LMŠ. Hvala, spoštovani predsednik. Državna sekretarka! Novela zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami na odboru ni dobila zadostne podpore. Koalicijski kolegi in kolegice so namreč sprejeli sklep, da vsebina ni primerna za nadaljnjo obravnavo. Sledili so pač mnenju Vlade, ki se – zanimivo – več let z enimi in istimi argumenti izmika pripravi predloga, ki bi omogočil gojenje, pridelavo, predelavo konoplje za medicinske namene. Ne glede na to, da je Državni zbor oziroma Odbor za zdravstvo kot zakonodajalec večkrat naložil pripravo analiz možnosti in pravnih podlag za gojenje konoplje, Ministrstvo za zdravje nadaljuje s svojo ignoranco in se požvižga na vse pozitivne rešitve, ki bi jih taka zakonodaja vnesla v Republiko Slovenijo. Res je, da gre za prvi poskus, vendar so predlogi rešitve podobni. Gre za predlog, ki v svojih rešitvah določa regulacijo gojenja, predelavo in uporabo industrijske konoplje v medicinske namene. Z njim bi natančno določili pravila pridelave, predelave in uporabo konoplje v medicinske namene na način, ki naj bi bil skladen z mednarodnimi smernicami in sprejetimi mednarodnimi dokumenti. V predlogu je bilo urejeno izdajanje dovoljenja za promet, za katerega naj bi bila pristojna Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, področje odkupa pridelka in njegove nadaljnje prodaje. Predlagatelji so v predlog vnesli tudi nadzor nad pridobitvijo dovoljenja za promet in redno prijavljanje načrtovanih količin pridelka in nadzora nad kupci. Poslanski skupini Liste Marjana Šarca podpiramo ureditev omenjenega področja, torej gojenja, pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene. Kolega Golubović je oktobra 2019 na takratno vlado Marjana Šarca naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z gojenjem medicinske konoplje. Izhajal je iz dejstva, da je Odbor za zdravstvo že aprila 2019 sprejel sklep, s katerim je pristojno ministrstvo pozval, da pripravi končno poročilo in ga predloži vladi do konca leta 2019, skupaj s predlogom pravnih podlag, ki bi v Sloveniji omogočile gojenje rastlin rodu kanabis za pridobivanje kanabisa, kanabisove smole in drugih kanabinoidov v medicinske namene ter analizo stroškov in koristi pravne ureditve gojenja konoplje za medicinske namene. Takratni odgovor vlade je bil pozitiven, saj je bilo jasno rečeno, da je delovna skupina že začela s pripravo poročila skupaj s predlogom pravnih podlag, ki bodo vse omenjeno omogočile. Do danes se Državni zbor z vsemi dokumenti ni seznanil. Dejstvo je, da je stroka že potrdila, da so pozitivni učinki konoplje znani na področju zdravljenja bolnikov z rakom, pomoči pri prehranjevanju bolnikov z aidsom, pri obravnavi nevropatske bolečine pri bolnikih z multiplo sklerozo, pri epilepsiji, glavobolu, paliativni oskrbi, Crohnovi bolezni, bolezni različnih nevroloških obolenj in drugih. poslanski pobudi je bil izpostavljen tudi pozitiven pristop zdravniške stroke, ki bi lahko z dodatnim izobraževanjem in pripravo smernic za posamezna področja lahko predpisovala recepte za uporabo konoplje. In vse to, vsaj z vidika zdravja in pomoči bolnim, pristojnemu ministrstvu in Vladi ni dovolj. Vlade ne spodbodejo niti multiplikativni učinki, ki kažejo, da Slovenija te priložnosti ne bi smela izpustiti. Razvejana farmacevtska industrija v Sloveniji v Sloveniji in njen ugled v svetu sta nedvomno garant, da bi Slovenija morala pohiteti z ustrezno ureditvijo gojenja in predelave konoplje v medicinske namene. Samo v Makedoniji, ki je ustrezno ureditev že sprejela, se v naslednjih nekaj letih v farmacevtski industriji načrtuje 2 tisoč do 3 tisoč novih visoko kvalificiranih delovnih mest, da ne omenjam tuje in domače investicije. Poslanski skupini Liste Marjana Šarca zato predloga sklepa, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ne bomo podprli. Res je, kot je to zapisala Zakonodajno-pravna služba, predlog je pomanjkljiv, nedodelan, saj gre za kompleksno materijo, vendar pa gre za neko izhodišče, na podlagi katerega bi lahko Vlada oziroma Ministrstvo za zdravje končno začelo spoštovati zakonodajno vejo oblasti in izvrševati sklepe, ki so ji bili naloženi.

Gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospa državna sekretarka, vsi lepo pozdravljeni! Tudi Socialni demokrati sklepa, da zakon, ki ga je pripravil SAB, ni primeren, ne moremo podpreti. Sam zakon smo na odboru podprli, razlog je pa preprost. Kadar slovenska administracija nečesa ne želi, vloži izjemno dosti energije, časa, ustvari kupe papirjev, da dokaže, kako neka stvar ni dobra. Če bi vsaj 10 % tega truda vložila v to, da neko stvar premakne na bolje, bi nam res bilo bolje. Slovenska administracija je tudi že obljubljala, da bo pripravila vse, kar je potrebno, da bomo v Sloveniji monopol tujih proizvajalcev razbili. Kakšno pa je stanje sedaj? Jaz ne bom govoril o potrebi ali nepotrebi, nisem zdravnik, uporabe pripravkov, ki so posledica izvlečkov iz medicinske konoplje. To ni potrebno, o tem odločajo zdravniki. In kolikor mi je znano, tudi predpisujejo nekaterim bolnikom, pri katerih je to ustrezno zdravilo, da olajša, da pomaga, da to zdravilo tudi dobijo. Je pa povsem neumestno, da slovenskim proizvajalcem ne omogočimo, da naredijo korak naprej. Uspelo nam je v preteklosti, da smo vsaj toliko rigidno administracijo premaknili v pravo smer, da je slovenskim kmeticam in kmetom dovoljeno, da gojijo industrijsko konopljo, pa še tu so bile velike težave. Jaz ne razumem, zakaj slovenska kmetica in kmet ne bi smela gojiti – seveda pod predpisanimi pogoji, na predpisan način, pod nadzorom – tudi medicinsko konopljo za potrebe medicine? Zakaj ne? Ali bomo mi res ščitili monopole tujih proizvajalcev? Naša naloga je, da pomagamo našim ljudem. In če gremo korak naprej. Zakaj slovenski recimo galenski laboratoriji, ki jih imamo mnogo in so dobri, ne bi smeli od kmetov odkupovati medicinske konoplje pod predpisanimi pogoji in pridobivati ekstraktov, ki bi jih potem ustrezno zdravstveno osebje bolnikom, ki bi jim lahko pomagali ti ekstrakti, tudi pripravilo. pripravilo. Predlog, ki ga je predstavil SAB, ni edini, ki je bil v tem parlamentu. Verjemite mi, tudi ni edini v tej sestavi Državnega zbora. Prišli bojo novi. Je pa eden od poskusov. Zato mi je grozno, ko poslušam vlado, ki pove milijon razlogov, zakaj ni dobro; ne pripravi pa boljše rešitve. Jaz hočem, da ima slovenski kmet pravico, podobno kot kmet Makedonije in marsikje drugje, da ima tudi dejavnost proizvodnje medicinske konoplje pa tega ne more dovoliti kmetijski minister. Kmetijski minister nikoli ni bil tisti, ki je tu oviral. Zdravstveno ministrstvo ni dovolilo. Pa dajmo sedaj narediti korak naprej, dovolite novo dejavnost slovenskemu kmetu in kmetici. Dovolite novo dejavnosti slovenskim galenskim laboratorijem in v tej državi bomo naredili en majhen, a pomemben korak naprej, da razbijemo monopol tujih proizvajalcev. Poslanska skupina Socialnih demokratov ne more glasovati za predlog, da ta zakon ni primeren. Ravno obratno. Pa lep dan naprej!

Hvala za besedo. Tudi meni je grozno poslušati nevedna, zastarela in sramotna stališča predstavnice Vlade. Toliko o tem. V Levici si že dalj časa prizadevamo za legalizacijo konoplje v medicinske kot tudi v rekreativne namene; in tega se nismo lotili nepremišljeno in zaletavo s pisanjem ad hoc zakonov, ampak smo legalizacijo začeli delati postopoma. Najprej smo poskrbeli za konopljo v prehranske namene, to minister Židan dobro ve, in potem smo šli naprej. V prvi vrsti pa smo želeli, da bi lahko pozitivni učinki te rastline koristili tistim, ki to najbolj potrebujejo – gre za rakave bolnike, epileptike, bolnike z aidsom in druge. In tako smo dosegli, da se je konoplja premaknila iz prve v drugo skupino prepovedanih drog, in to je bil nujen pogoj, da se rastlina začne uporabljati v medicinske namene. Ampak žal to ni bilo dovolj. Dovoljenje za vzgojo hibridov konoplje v medicinske namene je namreč prejela le Biotehniška fakulteta in nihče drug. Težko razumem, zakaj je temu tako. Eden od sklepov odbora, sklicanega na našo zahtevo v letu 2016, je namreč bil, da se v Sloveniji omogoči pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene, ampak to se še do danes ni zgodilo. S tega vidika pozdravljamo ta predlog zakona, ki bo pa vendar mogoče prisilil pristojno ministrstvo, da pospeši postopke. In kolikor je znano, tudi Ministrstvo za zdravje menda pripravlja nek zakon, ki bo sistemsko urejal to področje. Ampak nismo ga še videli. V naraščajočem številu držav se dovoljuje zdravniško predpisovanje rastline konoplje – in to bi predstavniki ministrstva morali vedeti – in tudi gojenje nadzorovane in omejene količine konoplje za lastno uporabo z receptom. Konoplja se v medicinske namene uporablja v večini zveznih držav ZDA, v Izraelu se zdravijo s konopljo, v Italiji, Nemčiji, Avstriji, Belgiji, Češki, Portugalski, Španiji, Finski, Franciji, Romuniji, Nizozemski je možno dobiti konopljo ali kanabinoiden recept. V Sloveniji pač ne, zato si želimo, da bi bili na tem področju samooskrbni. Od Ministrstva za zdravje pričakujemo, da bo pravilnik ali zakon o pridelavi in predelavi konoplje za medicinske namene pripravilo tako, da bo omogočilo pridobivanje dovoljenj več pridelovalcem. Pogoji morajo biti vsekakor postavljeni tako, da ne bodo ustrezali le eni farmacevtski multinacionalki, pač pa bodo pridelavo omogočili na takšen način, kot je to pri industrijski konoplji. Če bomo omogočili, da dovoljenje pridobi več domačih posameznikov oziroma podjetij, bomo lahko tako zagotavljali tako primerno ceno zdravil kot tudi preprečili popolno odvisnost od farmacevtskih multinacionalk. V Levici tako ne podpiramo rešitve, da bi odkup konoplje, ki se goji za medicinske namene, lahko vršil imetnik dovoljenja za promet s prepovedanimi drogami, ampak bi morala odkup izvajati javna institucija, ali novoustanovljena agencija za konopljo, ali pa javna agencija, ki bi izvajala takšne naloge. Po sedanji ureditvi bi to lahko bila Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke in takšno ureditev pozna recimo Nemčija in tako tudi določa Enotna konvencija o mamilih. Vlada je marca 2016 spremenila Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog in v medicinske namene je dovoljena tudi uporaba ekstraktov iz rastline konoplje. Ampak še vedno ne deluje uporaba same rastline. Na eni strani je rastlina še vedno uvrščena na listo prepovedanih drog, čeprav jo jemo; na drugi strani pa bolniki do različnih pripravkov in pripravkov in preparatov z ekstrakti rastline v lekarnah ne morejo dostopati. In zaradi tega je vsekakor treba zagotoviti, da se v Sloveniji legalizira tudi pridelava konoplje v medicinske namene. In le na takšen način je mogoče zagotoviti surovino za pripravo preparatov in ekstraktov. Da trenutna ureditev neupravičeno kriminalizira bolnike, ki so se še vedno prisiljeni zatekati na črni trg, opozarja tudi Zdravniška zbornica Slovenije. In tudi to bi ministrstvo moralo vedeti, kjer ugotavljajo, citiram, »da je v splošnem interesu bolnikov in stroke omogočiti zdravljenje z medicinsko konopljo, ki bi bila registrirana kot zdravilo. Tudi ZZS predlaga, da Ministrstvo za zdravje prilagodi obstoječo zakonodajo in druge pravne akte tako, da bo zdravnikom omogočeno legalno zdravljenje z medicinsko konopljo.« Iz navedenega jasno izhaja, da ni nobenih – ne strokovnih ne drugih – zadržkov, da se bolnikom čim prej ne omogoči zdravila, ki so veliko cenejša in učinkovitejša od legalnih sintetičnih pripravkov. Predlagani zakon je dobronameren, saj želi narediti to, česar vlada in pristojna ministrstva niso naredila. Leta nedela pristojnih organov se poznajo in narejena je ogromna, tudi gospodarska, škoda. Žal je zakon pomanjkljiv, ampak to še ne pomeni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Andrej Černigoj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Spoštovani gospod predsednik, hvala za besedo. Spoštovana državna sekretarka, cenjeni kolegi! V Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati smo glede sprememb zakonodaje na področju proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami zelo previdni. Na eni strani preučujemo vse podane argumente, na drugi strani pa ne želimo državljankam in državljanom obljubljati več, kot priporoča stroka in dovoljujejo mednarodni predpisi. Enotna konvencija Organizacije združenih narodov o mamilih iz leta 1961, ki jo je zavzela tudi Slovenija, dopušča možnost gojenja konoplje za medicinske namene, če se vzpostavi strog nadzor države nad njeno pridelavo, predelavo in prometom. Zahteva se ustanovitev državnega organa, ki je zadolžen za nadzorovanje gojenja konoplje in zato izdaja dovoljenja, obenem pa ima izključno pravico do odkupa in prodaje pridelane konoplje. Pristojni organ mora imeti po konvenciji tudi izključno pravico uvoza, izvoza, trgovine na debelo in hranjenje zalog. Dovoljenje za gojenje konoplje lahko pridelovalcem omogoči zgolj gojenje, žetev in prodajo pridelka državnemu organu, kakršnakoli predelava konoplje ali pridobivanje izvlečkov iz nje pa pridelovalcu po konvenciji ni dovoljena. V Republiki Sloveniji je možen legalen dostop do zdravil iz konoplje, ko je to medicinsko utemeljeno. Najprej je leta 2014 takratna vlada omogočila dostop do sintetičnih kanabinoidov, leta 2017 pa se je spremenila še razvrstitev rastline konoplje, konopljine smole in ekstraktov iz konoplje, s čimer so bili za uporabo v medicini dovoljeni tudi cvetni in plodni vršički konoplje. Področje, ki se ga predlagani zakon le površinsko dotakne, je zelo zahtevno. Ni vse tako preprosto, kot je videti na prvi pogled, saj smo kot država zavezani k spoštovanju mednarodnih dogovorov. Mednarodna skupnost se lahko zaradi razsežnosti tega črnega trga le s skupnimi prizadevanji bori proti nezakonitemu trgovanju s prepovedanimi drogami, ne samo mi, ampak le skupaj z drugimi državami, saj se nedovoljena trgovina ne ozira na državne meje. V Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati se zavedamo tempa današnjega življenja in vseh bolezni, ki jih tak način življenja prinaša. Živimo v času, ko postaja rak v vseh različnih oblikah največji sovražnik življenja, ki ne izbira med mlajšo oziroma starejšo populacijo. Zavedamo se, da lahko imajo kanabinoidi v onkologiji paliativne učinke, po domače, zmožni so blažiti simptome, ki jih povzročata rak in kemoterapija. Žal nam je vsakega, ki se znajde v težki življenjski situaciji zaradi hude bolezni. Razumemo, da je v takih primerih zdravljenje z medicinsko konopljo lahko medicinsko utemeljeno. Pri tem pa se je treba zavedati, da medicinska konoplja nikoli ni bila prva izbira pri zdravljenju, temveč je le ena izmed alternativ, ko prva metoda zdravljenja ne pomaga, ali kot podporno zdravljenje. Medicinska konoplja sodi med zdravila in mora biti kot taka tudi podvržena zelo strogemu nadzoru, tako kot ostala zdravila tega ranga. Današnji predlog spremembe Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila Poslanska skupina SAB, tega potrebnega nadzora ne predvideva. Predlagane novele na matičnem odboru v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati nismo podprli. Nepodpora zakonu s strani treh ministrstev, Državnega sveta in številni pomisleki Zakonodajno-pravne službe potrjujejo, da je bila naša odločitev pravilna. Hvala za pozornost. Spoštovani predsednik, državna sekretarka, kolegice poslanke in kolegi Konoplja je danes še vedno pogosto stigmatizirana in prevečkrat obravnavana zgolj kot droga. Ne glede na to dobršen del stroke meni, da je konoplja več kot to, da pomaga pri marsikaterih najtežjih boleznih, lajša kronične bolečine, blaži mišične krče, blaži simptome aidsa, raka, multiple skleroze, epilepsije, glavkoma, pozitivno vpliva tudi na depresijo in anksiozne motnje. Kljub temu pa je slovenska zakonodaja na področju konoplje ena najbolj zastarelih v Evropi. Od leta 2017, ko se je konopljo iz prve skupine prepovedanih drog premestilo v drugo, med rastline in substance, ki so sicer nevarne za zdravje, a se lahko uporabljajo v medicini, se ni zgodilo čisto nič. Zato smo v Poslanski skupini SAB v obravnavo vložili novelo zakona, ki je danes pred vami in katere osnovni cilj je pomagati najtežjim bolnikom, z določitvijo pogojev za gojenje, predelavo in uporabo indijske konoplje v medicinske namene. Z namenom pridobivanja kakovostnega in cenovno dostopnega zdravila iz naravno pridelane konoplje za medicinske namene na domačih tleh moramo tako najprej urediti pripadajočo zakonodajo. Ta trenutek smo namreč vezani zgolj na uvoz izjemno omejenih količin, saj je možna le uporaba konoplje za medicinske namene ne pa tudi njeno gojenje, predelava in proizvodnja. To preprosto ni več sprejemljivo. Poleg tega so uvoženi izdelki zgolj sintetični, kar pomeni, da njihove koncentracije zdravilnih snovi ne dosegajo željene vrednosti, so težko dostopni in dragi, posledično bolj ali manj nedosegljivi slovenskim bolnikom. Pri tem imamo v mislih predvsem vse posameznike, ki so se primorani posluževati črnega trga in so ne samo izpostavljeni organom pregona, ampak tudi nekakovostni predelavi in nekontroliranim odmerkom tovrstnih zdravil. Zato ponovno poudarjam, da z novelo urejamo regulativo za gojenje, pridelavo in proizvodnjo konoplje za zgolj medicinske namene; in ne njene legalizacije. Slednje vprašanje v javnosti odpira širšo debato in zamika sprejetje kakršnekoli rešitve na tem področju v nedefinirano prihodnost. Ob koristi za posameznike, ki prebolevajo hude bolezni, pa bi sprejetje zakona prispevalo k: zmanjševanju ali ukinitvi črnega trga, dodatnim prilivom v proračunsko blagajno, ustvarjanju novih delovnih mest, izdelavi strokovnega lekarniškega izdelka in k razbremenitvi sodišč in drugih organov, ki se ukvarjajo s pregonom prepovedanega gojenja konoplje za medicinske namene. Hkrati bi sprejeti zakon povečal možnosti izvoza namesto čakanja na uvožene majhne, težko dosegljive in drage količine. Izpostavljam in na tem mestu naslavljam predvsem vlado – v Državnem zboru smo o tem večkrat poglobljeno razpravljali, sprejeli tudi nekatere sklepe, ki pa še vedno ostajajo neuresničeni. Naš predlog morda ni idealen in morda ne ponuja sistemske rešitve, kot se radi izrazimo, a trenutno je edini, ki je veliko stisko ljudi z najtežjimi bolezni tudi naslovil in poskušal presekati gordijski vozel, ki je na tem področju še vedno trdno zavezan. V Poslanski skupini SAB bomo zato glasovali proti predlaganemu sklepu. Vlado pa ponovno pozivamo k čimprejšnji ureditvi te problematike, tako kot je v Državnem zboru že obljubila. ZORČIČ:** Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **BRANKO Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Če pogledamo malo v zgodovino dela Državnega zbora, lahko ugotovimo, da je bilo s strani poslank in poslancev že kar nekaj poskusov ureditve področja konoplje tako v medicinske kot v industrijske namene. Zadnji poskusi urejanja medicinske konoplje segajo v leto 2018, ko sta bila različna predloga zakona vložena vložena s strani dveh poslanskih skupin. Moramo pa ločiti, da gre pri vprašanju ureditve in regulacije konoplje za medicinsko uporabo za materijo, ki je bistveno drugačna od vprašanja legalizacije konoplje za rekreativno uporabo. Urediti to področje očitno ni tako enostavno. Govorimo namreč o snovi, ki se opredeljuje kot prepovedana droga, v tem smislu je potrebna izredna previdnost, zavezani pa smo tudi mednarodnim aktom s tega področja, zato konoplje ne moremo kar posaditi na odprtem prostoru. Za gojenje morajo biti izpolnjeni ustrezni pogoji, potrebno je preverjanje kakovosti, natančno določiti načine shranjevanja, pakiranja in distribucije. Gre za zdravilo in kot takšno mora dosegati vse potrebne standarde. Pravila, ki veljajo za druga zdravila, morajo veljati tudi za tista iz konoplje. Vsebnost posameznih učinkovin mora biti strogo določena in standardizirana. Zdravilo mora skozi obsežne klinične preizkuse in biti testirano glede varnosti, učinkovitosti in neželenih učinkov, odobriti pa ga mora tudi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Med razpravo na matičnem delovnem telesu smo ugotovili, da predlog zakona, ki je danes pred nami, celovito ne rešuje problematike gojenja konoplje v medicinske namene. S predlaganim zakonom bi Slovenija nenazadnje celo kršila določbe Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961, ki pod jasno določenimi pogoji sicer omogoča državam podpisnicam konvencije gojenje konoplje v znanstvenoraziskovalne, učne in medicinske namene. Ker vemo, da si Ministrstvo za zdravje skupaj z drugimi deležniki

predlagamo, da se ta prizadevanja pripeljejo h koncu, tako da Slovenija ne bo več vezana na uvoz konoplje za medicinske namene iz drugih držav, kar je slabo tako z vidika gospodarstva kot z vidika bolnikov, ki konopljo uporabljajo za zdravljenje. V Poslanski skupini Desus torej predlagamo, da pristojno ministrstvo v sodelovanju s stroko in zgledovanjem po dobrih praksah drugih držav pripravi celovit predlog in ga končno posreduje v zakonodajni postopek. Le tako bomo tudi preprečili delovanje črnega trga, kjer so cene, kakovost in samouporaba popolnoma nenadzorovani. Kupci so velikokrat bolniki, ki žal sploh ne vedo, kaj kupujejo. V Poslanski skupini Desus bomo ob dejstvu, da je predlog zakona pomanjkljiv Poslanski skupini Desus bomo ob dejstvu, da je predlog zakona pomanjkljiv in da so rešitve v predlogu zakona nedodelane in nejasne, glasovali, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala, da ste me poslušali. **PREDSEDNIK Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev.

ki bi reguliral gojenje, pridelavo, predelavo in uporabo konoplje v medicinske namene, neprimeren za nadaljnjo obravnavo. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev odločitev delovnega telesa obžalujemo. Zavedamo se, da je Zakonodajno-pravna služba opozorila, da obravnavana problematika zahteva celovito ureditev in da so predlagane rešitve pomanjkljive. Kljub temu pa v poslanski skupini podpiramo vse predloge, s katerimi bi naredili korak naprej pri ureditvi tega področja. Področje uporabe konoplje v medicinske namene urejamo namreč že zadnja dva mandata, a smo obstali pri tem, da smo nazadnje leta 2017 omogočili uporabo predvsem sintetičnih zdravil, ki vsebujejo ekstrakte konoplje. Leta 2017 smo konopljo premestili iz prve skupine prepovedanih drog v drugo skupino. V prvi skupini so rastline in substance – zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba, in se ne uporabljajo v medicini. V drugi skupini pa so rastline in substance, ki so sicer nevarne za zdravje, a se lahko uporabljajo v medicini. S spremembami Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog je bilo omogočeno predpisovanje kanabinoidov v medicinske namene na zdravniški recept, a ta zdravila so bolnikom dostopna zgolj iz uvoza, saj sta pridelava in predelava konoplje v medicinske namene pri nas ostali prepovedali. Leta 2018 sta bila tako oblikovana dva različna zakonska predloga, ki sta obravnavala problematiko uporabe konoplje tako za rekreativne kot tudi medicinske namene, vendarle pa epiloga v zakonodajnem postopku nista dočakala. Predlagatelji so želeli z regulacijo preprečiti črni trg in omogočiti predvsem bolnikom in tudi drugim uporabnikom, da do konoplje z večjo vsebnostjo THC pridejo na legalen način. Zdaj jo morajo namreč kupovati na črnem trgu, to pa pomeni tudi veliko tveganje. Odbor za zdravstvo je že leta 2018 sprejel sklepe, ki pozivajo Vlado k ureditvi tega področja, a ustreznega odziva do danes še ni bilo. Prav tako Ministrstvo za zunanje zadeve do danes ni poskrbelo za ustrezni slovenski prevod Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961. Dokler ne bo ustreznega prevoda oziroma predvsem razumevanja pojmovanja kanabisa, bo regulacija temeljila na napačnih predpostavkah. Na potrebo po koreniti in celoviti spremembi zakonodaje o rabi konoplje že več let opozarjata ozaveščena in vedno številčnejša civilna družba, zdravniki in znanstveniki. Ti podpirajo raziskovanje in ustrezno regulacijo konoplje v medicinske namene in opozarjajo, da je čas, da spremenimo okostenele poglede na uporabo te rastline. Zakaj? Zaradi njene vsestranske uporabe in pozitivnih učinkov ter številnih priložnosti za gospodarstvo, ki se v tem težkem korona obdobju sooča s številnimi težavami. Dejstvo je, da je slovenska zakonodaja na področju konoplje ena najbolj zastarelih. V Evropski uniji je konoplja večmilijardni posel, od katerega nima koristi le industrija, pač pa tudi medicina. V letu 2020 je bil evropski trg medicinske konoplje vreden 250 milijonov evrov. V naslednjem letu se bo vrednost predvidoma podvojila. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo do leta 2024 zakonit trg medicinske konoplje v Evropi velik 2,1 milijarde evrov, zato je več kot 40 držav na svetu doslej legaliziralo medicinsko konopljo. Trenutno je v 19 državah po Evropi uporaba medicinske konoplje zakonita, če je predpisana s strani zdravnika. Prohibicija in neustrezna regulacija najbolj škoduje komu? Bolnikom. Zato so smelejši koraki nujno potrebni. Potencial medicinske konoplje v zdravstvu je za določene bolezni že prepoznan in je predmet raziskav za mnoge druge. Zato predstavlja to področje izjemen potencial in veliko tržišče. Slovenija ima znanje, ima podjetja, ki se ukvarjajo z medicinsko konopljo, ta pa pričakujejo le pripravo ustreznih pravnih podlag in podporo razvoju, ki ga potrebujejo za konkurenčen nastop na evropskem in svetovnem trgu. Kot veste, je bila za nas ureditev zakonodaje na tem področju ena prednostnih nalog in je bila na mojo pobudo vključena tudi v koalicijsko pogodbo aktualne vlade. Ne glede na to, da nisem več članica vladne koalicije, bomo s kolegi s prizadevanji za pripravo zakona o rabi konoplje nadaljevali tudi kot nepovezani poslanci. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Lep dober dan vsem prisotnim v dvorani, še posebej državni sekretarki! Predlagatelj zasleduje plemeniti cilj regulacije gojenja, predelave in uporabe konoplje v medicinske namene. Tovrstno področje smo v Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke vedno zagovarjali, da ga je treba urediti. Podpiramo uporabo konoplje v medicinske namene. Menimo pa, da je predlagatelj izbral napačen zakon, v katerem želi urediti to področje. Podprli bomo vladni predlog, in sicer zakon o gojenju in prometu s konopljo za medicinske namene, za katerega menimo, da je veliko bolj strokovno pripravljen in bo v praksi uporabnikom povzročal manj težav oziroma zapletov. Pomembno je, da se področje pravno in ustrezno uredi, za ljudi pa ni pomembno, kdo je predlagatelj samega zakona. Problem pa ostajajo ljudje, ki so konopljo v vseh teh letih naše samostojne države uporabljali v medicinske namene in so bili zaradi tega preganjani in tudi obsojeni. Za te osebe bi morali sprejeli zakon o amnestiji, da se jim izbrišejo izrečene kazenske sankcije. Tukaj je bila v preteklosti zagotovo storjena krivica, ki bi jo bilo treba nujno odpraviti hkrati s sprejetjem zakona, ki bo urejal to področje. Družbene razmere so danes po zaslugi znanosti tako napredovale, da se konoplja danes obravnava drugače kot v preteklosti. Se pravi, v milejši obliki. Temu je treba prilagoditi celoten kazenski sistem, predvsem pa amnestijo. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Nada Brinovšek bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. **NADA Prav lep dober dan vsem skupaj! V Sloveniji proizvodnja oziroma gojenje konoplje v medicinske namene ni dovoljeno, kot smo že danes čuli, prav tako pa je tudi zelo malo držav širom po svetu, kjer je gojenje konoplje dovoljeno. V Sloveniji je trenutno že omogočena uporaba zdravil iz konoplje v medicinske namene, vendar pa je Slovenija v celoti odvisna od uvoza tega zdravila iz tujine. Slovenski demokratski stranki se strinjamo, da je to področje treba urediti, vendar je ob tako občutljivi temi treba sprejemati to spremembo zakonodaje korak za korakom in v širokem konsenzu, predvsem s stroko. Predlagatelj pa želi, da se s to spremembo zakona, in sicer po skrajšanem postopku, omogoči pridelava, predelava in pa promet s konopljo v medicinske namene, saj bo predlagana sprememba po predlagateljevem mnenju imela tudi pozitivne učinke na gospodarsko rast in pa državno blagajno. Obravnavana problematika po mnenju Slovenske demokratske stranke zahteva predvsem celovito ureditev in pa opredelitev subjektov, ki lahko pridobijo dovoljenje za gojenje konoplje, obveznosti imetnikov dovoljenja, opredelitev razlogov za odvzem dovoljenja, ureditev postopkovnih vprašanj, opredelitev vrste semen konoplje, ki se lahko uporablja v medicinske namene, opredelitev zemljišča, na katerem se lahko goji konoplja, dopustne letne količine, analiza kakovosti, vzpostavitev evidenc obveznega odkupa in pa fizičnega prevzema celotnega pridelka, pogoje za nadaljnjo prodajo in izvoz, nadzor in tudi inšpekcijske ukrepe. Da predlog sprememb zakona ni primeren za obravnavo, je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ki je v svojem mnenju zapisala, da so predlagane rešitve pomanjkljive, nedodelane, nejasne in ne zadostujejo standardu načela jasnosti in pa določnosti. »Predlagane rešitve so tudi sporne z vidika usklajenosti z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Slovenijo,« dokončuje svoje mnenje Zakonodajno-pravna služba. Ministrstvo za zdravje je člane na matičnem delovnem telesu tudi seznanilo, da že pripravlja osnutek Predloga zakona o gojenju in prometu s konopljo za medicinske namene, ki seveda upošteva mednarodno pravo, vse strokovne zahteve, standarde in pa tudi predpise. Zaradi navedenega v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke na matičnem Odboru za zdravstvo predloga za spremembo zakona nismo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. O predlogu sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločili v petek, 9. 7., v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

zvezi s tem predlogom zakona je skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Mihi Kordišu. Hvala za besedo, predsedujoči. Slovenski zdravstveni sistem je v krizi. ne govorim o epidemiji covida-19, govorim o stanju, ki je vladalo pri nas na zdravstvenem področju že pred nastopom koronavirusa. Razloga, zakaj je zdravstveni sistem v krizi, sta dva. Prvi se skriva v dejstvu, da se javna mreža, javni zdravstveni sistem že 30 let privatizacijsko oblega z raznoraznimi oblikami legalizirane korupcije in legaliziranim pretakanjem javnega denarja v zasebne žepe, od zdravnikov dvoživk do preplačil v nabavah in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem na čelu. In drugi razlog se skriva v tem, da v Sloveniji nasploh za politični razred javno zdravstvo ni prioriteta kjerkoli drugod kot zgolj v prazni retoriki. Številke to potrjujejo. Zgolj 5,9 % BDP je višina javnih sredstev, ki jih Slovenija namenja za financiranje zdravstva. Primerjajmo to z najbolj razvitimi državami Evropske unije. Tu je številka 7,2 % BDP. Seveda je treba te prioritete, po katerih se zdravstveni sitem že desetletja zanemarja, obrniti. Treba je rezervirati proračunska sredstva za investicije v prostore in v opremo. Trenutno je tako, da prenekatera bolnišnica dela v prostorih, kjer okna ne tesnijo, v ambulantah, kjer voda ne teče, celo v 150 let starih stavbah se kakšni oddelki nahajajo. Kar v Levici predlagamo z današnjim zakonom, pa je še en korak naprej, to je proračunska varovalka zdravstvene blagajne, ki je plačnik materiala in storitev v slovenskem zdravstvenem sistemu. javno zdravstvo je treba okrepiti ne le z neposrednim financiranjem iz proračuna v investicije prostora in opreme, ampak tudi z dodatnimi proračunskimi prilivi v material in storitve oziroma v material in kader, če želite. To dosegamo na način, da zdravstveno blagajno varujemo enako, kot je zavarovana že pokojninska blagajna v tej državi. Če z naslova prispevkov tej zdravstveni blagajni zmanjka sredstev, mora primanjkljaj pokriti proračun Republike Slovenije in brezpogojno zagotoviti primerno zdravstveno oskrbo vsem državljankam in državljanom v tej državi, ko jo potrebujejo. Zdravje ni blago, zdravje je človekova pravica, čeravno se slovenska politika s tem ne strinja in se obrača drugače. Proračunska varovalka zdravstvene blagajne je tudi nekaj, kar ta sama zdravstvena blagajna zahteva že dolgo časa. Še posebej pa se pomen proračunskega dofinanciranja zdravstvene blagajne izkaže v kriznih razmerah. Ker je naša zdravstvena blagajna odvisna od plačanih prispevkov, se seveda višina vplačanih prispevkov zniža vsakokrat, ko kapitalizem zapade v krizo; in kapitalizem v krizo zapade pogosto. Zato je ravno v času, ko so ljudje najbolj pod stresom, najbolj socialno, posledično tudi zdravstveno ranljivi, zdravstveni sistem oziroma zdravstvena blagajna tudi finančno najbolj podhranjena. Enako se je izkazalo tudi v krizi epidemije s covidom-19, saj do določene mere je celo vlada Janeza Janše razumela potrebo po proračunskem sofinanciranju zdravstvene blagajne in je z z zakonom o izvrševanju proračuna v preteklem letu uvedla omejeno proračunsko sofinanciranje zdravstvene blagajne pač samo za izdatke, povezane z epidemijo covida-19. V Levici pa pravimo, da je to logiko, ki je dobra logika, ki je pravilna logika, treba posvojiti in razširiti na celotno zdravstveno blagajno za vse zdravstvene izdatke. Ljudje v tej državi ne smejo biti talec krize kapitalizma, naj se pogovarjamo o zdravstvenih katastrofah ali siceršnjih pokih gospodarskih balončkov. Njihovo zdravje mora biti prioriteta, njihovo zdravje mora biti človekova pravica, kar se v politiki preliva v številke; z našim konkretnim predlogom v proračunsko sofinanciranje javne zdravstvene blagajne. Hvala. Hvala lepa. Uvodno predstavitev mnenja Vlade bo predstavila gospa Alenka Forte, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Hvala za besedo. Še enkrat lep pozdrav, spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem je v zakonodajni postopek vložila predlog dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in sicer 23. 6. 2020. Predlagana sprememba predvideva uvedbo novega tretjega odstavka 45. člena, v katerem bi določili, da se primanjkljaj, ki je nastal v blagajni Zavoda za zdravstveno zavarovanje zaradi epidemije covida-19, pokrije z zagotavljanjem sredstev iz državnega proračuna. Kot veste, je bila v okviru interventne zakonodaje za omilitev posledic epidemije sprejeta vrsta ukrepov, na podlagi katerih je državni proračun prevzel obveznost financiranja določenih vsebin in s tem pomembno razbremenil zdravstveno blagajno. Iz državnega proračuna so bila zagotovljena sredstva za nadomestila za bolniške odsotnosti od prvega dne odsotnosti, nadomeščeni so tudi izpadi prihodka Zavoda za zdravstveno za zdravstveno zavarovanje od nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, zaradi višje sile ter za samozaposlene in kmete. Državni proračun je zagotovil tudi sredstva za cepljenje proti covidu-19, za prevoze bolnikov, obolelih za covidom-19, za zdravila za zdravljenje covida-19, za hitra antigenska testiranja in tudi za cepljenje proti gripi. V letu 2020 je bilo iz državnega proračuna na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije zdravstveni blagajni zagotovljenih 50 milijonov evrov za pokrivanje stroškov, povezanih s covidom-19, v letu 2021 pa je teh sredstev celo v višini 200 milijonov evrov. Naj ob tem pojasnim, da ministrstvo za mesečni ravni spremlja skladnost realizacije poslovanja zavoda s sprejetim finančnim načrtom in razpolaga z ocenami finančnih posledic vpliva epidemije covida-19 na poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predlog zakona ne naslavlja dolgoročne stabilnosti financiranja zdravstvenega varstva, saj morajo namreč vse javnofinančne blagajne v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu zagotavljati srednjeročno uravnoteženost prihodkov in izdatkov, niti ne določa časovnega okna, v katerem bi bil primanjkljaj zavoda krit iz državnega proračuna. Predlog zakona tudi ne vsebuje projekcij glede vplivov na fiskalno vzdržnost proračuna, zato ni mogoče trditi, da s takšno rešitvijo ne bi resneje ogrozili stabilnosti javnih financ. Ob trendu naraščanja izdatkov v zdravstvu moramo opozoriti, da lahko predlog zakona negativno vpliva na celotni fiskalni okvir. Za uresničitev fiskalnih ciljev v tem obdobju bi namreč morali zmanjšati tudi izdatke na drugih postavkah. Glede na vnaprej dogovorjen proračun pa bi to pomenilo reze v druge sisteme socialne varnosti. Glede na navedeno Vlada ne podpira predloga dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kot do sedaj na podlagi podatkov o dejanskem poslovanju in vplivu epidemije covida-19 na poslovanje zdravstvene blagajne si bo Vlada Vlada še naprej prizadevala za izvajanje in sprejemanje ukrepov, ki bodo zagotovili stabilno in nemoteno poslovanje zavoda in s tem tudi izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Hvala.

Hvala za besedo. Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj! Kaj so v bistvu sistemi javnega zdravstva in zdravja? To so To so sistemi znotraj generacijske in medgeneracijske solidarnosti. Ne glede na to, ali te blagajne polnimo na Bismarckov Bismarckov kontinentalni način ali polnimo na anglosaksonski način, velika večina držav in družb gre v smeri neke konvergence, če govorimo o financah, seveda tudi zavedajoč se razvoja medicine in starajočih se družb. Pred to covid epidemijo, ki nam je po veliki zaslugi ne ravno učinkovite vlade pandemično podivjala,

Socialni demokrati se tudi strinjamo, da ne more na eni strani biti dejstvo, da se pokojninska blagajna, kot jaz to rečem, dofugira; zdravstvena se pa ne. Moram reči, da nekako me je zbodlo stališče Vlade, ki ga podaja gospa državna sekretarka. Po eni strani – Hu, nikoli se ni bilo tako lepo pa poceni zadolževati, se bomo zadolževali veselo, ne ne razmišljajoč, kako bodo to vnuki in vnuki naši vnukov plačevali. Po drugi strani, ko pa nekaj opozicija predlaga – U, glej ga zlomka, fiskalno pravilo. pravilo. Verjetno bi tukaj morali potem enaki vatli veljati za vse, gospa državna sekretarka. Potem se reče – Ja, bodo trpeli drugi socialni transferi. Mi imamo problem, da se v zdravstvu daje in se bo dajalo še relativno ogromno denarja, sočasno pa se politika v ožjem smislu ne ukvarja s politiko slovenskega javnega zdravstva. Katerakoli vlada – leva, desna, vaša, naša, njihova, šarkoperkasta – ima tri ključne zadeve: zdravi ljudje, pametni ljudje in izhajajoč iz tega pametno, zdravo, inteligentno delo in ustvarjanje nečesa, da boš potem talal. Mi imamo tudi problem imeti eno in drugo blagajno, ker so šli penzioni tako dol. Mi imamo problem dolgotrajnih čakanj na penzion. To je tudi neka zgodba, ki bi jo bilo treba razrešiti. Ko sem še predsedoval temu zahtevnemu odboru, smo se pogovarjali s prvimi možmi obeh blagajn. Mi imamo nek problem

sočasno pa nekje, kjer bi lahko bil robot pa imamo krasno tovarno robotov na Kočevskem, imamo nekega delavca, ki bo prijel 35 kil, jih ruknil pod štanco, pazil, ali mu bo odtrgalo roke in tako naprej. To so neke zgodba, gospa državna sekretarka in katerakoli vlada, ko je treba misliti s špago dosti širše; in tako Socialni demokrati kot nova levica smo sposobni tako misliti, potem pa se mi zdi, da se to žal že ustavi. Tako je treba gledati zdravstvo, tako je treba navsezadnje gledati, ker mi prepogosto pozabljamo, ker je pravilno, da imamo Ministrstvo za zdravje. Osebno mislim, da bi morali tudi odbor preimenovati v Odbor za zdravje, pa samo v bistvu neke gasilske vaje, če se tako izrazim. Seveda mi potrebujemo nek premik od tega, kot jaz večkrat rečem, ali bo vaš, naš ali njihov bratranec betoniral, k mišljenju k mišljenju nekih politik. Na tej seji bomo tudi obravnavali nek zakon – Hup, dajmo 2 milijardi v zdravstveni sistem. Katerokoli resno knjigo boste brali, o zdravstvenih sistemih, vam bo notri pisalo, da mora primarna raven obdelati štiri petine. Od dveh milijard bo pa okoli 50 milijonov za primarno raven, ker bo pač izgovor, da je to na plečih občin. občin. Cel niz zadev je tukaj, ki bi jih bilo treba premisliti glede tozadevne zakonodaje. Socialni demokrati bomo podprli ta namen Levice. V tem kratkem stališču, ki sem ga povedal, kot bi rekli v angleščini, iz srca, pa sem nekako nazal, na kaj vse bi bilo treba misliti. Ampak za kaj takega bomo potrebovali Državni zbor, ki ne bo neko bevskališče, večinoma na Twitterju, ampak bo tisto, kar v osnovi politika v ustavno-parlamentarnih demokracijah kot dediščina razsvetljenstva je – javna raba uma. Hvala.

Hvala za besedo, Slovenski javnosti je jasno, da se je javni zdravstveni sistem v državi uspešno soočil s povečanimi potrebami in dodatnimi obremenitvami v času koronakrize. In v Raziskovalno-dokumentacijskem sektorju Državnega zbora so jasno zapisali, mi smo celo nekoč temu aplavdirali tukaj v Državnem zboru, tako zapišejo: »Trenutna kriza kaže na pomen univerzalnega zdravstvenega varstva kot ključnega elementa za stabilnost zdravstvenih sistemov.« Samo javno zdravstvo je lahko resnično univerzalno, to pomeni vsem dostopno po solidarnostnem principu, ki ga imamo uveljavljenega. In ker je slovenski javni zdravstveni sistem v pretežni meri financiran in temelji na financiranju prispevkov, je močno dovzeten za gospodarska nihanja, krize, za rast brezposelnosti, torej je izredno cikličen in neodporen na krize. Poleg tega je sistem postavljen tako, kot je, ne je, ne vključuje nikakršnih smiselnih varovalk, ki bi predstavljale eno varnostno blazino v primeru kriz. In to varnostno blazino naš javni zdravstveni sistem potrebuje; tudi za človeško stabilnost, ne samo fiskalnost naše države. Za življenja in zdravje gre, saj gre s tem za zagotavljanje temeljnih človekovih pravic dostopa do zdravstvenih storitev, ki ne morejo biti odvisne od gospodarskih ciklov. Odsotnost te varovalke je v resnici anomalija, ker – kot je bilo že pred mano povedano – večji drugi zdravstveni sistem v naši državi, to je pokojninski, to varovalko vsebuje. Republika Slovenija iz proračuna in drugih virov zagotavlja ZPIZ-u sredstva, če prihodki od prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne pokrijejo odhodkov. Zakaj to ni samoumevno, ko govorimo o zdravstveni blagajni in zdravju ljudi, možnosti, da se zdravijo v državi Sloveniji? Zdravstvene storitve ljudje potrebujejo prav tako, kot potrebujejo pokojnine; in prav nobenega razloga ni, da tudi tukaj ne bi bila javna zdravstvena blagajna sofinancirana iz proračuna. Slovenija je v Evropski uniji ena izmed držav, v kateri se bodo javni izdatki zaradi staranja populacije najbolj povečali; in prav to je populacija, oziroma smo ali bomo populacija, ki rabi največ kvalitetnih in hitrih sistem pa je žal postavljen tako, da se finančni pritiski rešujejo predvsem preko krčenja pravic pacientov pri nas in zniževanja odstotkov kritja zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zdravstvenim izvajalcem. Vsako znižanje odstotkov vrednosti, v katerih so zavarovalnim osebam krite pravice do plačila zdravstvenih storitev, pa pomeni povečan delež kritja iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To pa posledično vodi v dvig premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, v slabšanje položaja najbolj ogroženih in dejansko povečevanje neenakosti v Sloveniji. kot ugotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, citiram: »Trend manjšanja javnih virov pri financiranju zdravstvenega varstva beležimo v Sloveniji že od leta 2010, kar neposredno vodi k večanju zasebnih virov pri financiranju zdravstvenega varstva.« Skratka, vedno več moramo pacienti, ko pridemo k zdravniku, plačevati za te storitve. In tukaj vse bolj izstopamo v negativnem smislu kot eksemplarični primer v Sloveniji. Sloveniji. Ali kot je analitično ugotovil dr. Velimir Bole iz Inštituta za ekonomska raziskovanja že leta 2017, pravi takole: »Potrebna je korekcija financiranja zdravstva. Najprej je potrebno prilagoditi dejansko financiranje formalno izkazanemu oziroma zakonsko predvidenemu. Nato je potrebno finančna sredstva za zdravstvo povečati,

zaradi porasta brezposelnosti, upočasnila se je rast plač, povečal se je delež neaktivnih zavezancev. In makroekonomske napovedi kažejo, da se bo v prihodnjih letih sistem zdravstvenega varstva soočal s finančnimi pritiski. Povečanje števila upokojencev, kot sem že povedal, med drugim pomeni, da se v blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje prispeva manj, saj je prispevek upokojencev nižji od tistega, kot ga dajo zaposleni. Izdatki za zdravstveno varstvo pa so tesno povezani s prispevki za zdravstveno blagajno. Kljub zmanjšanim virom se vsebina in obseg storitev v zadnjih nekaj letih pa nista spremenila. In da bi v okviru razpoložljivih sredstev ohranili obseg zdravstvenih storitev, so morali v zdravstveni blagajni uporabiti tri strategije. Najprej, zniževali so cene, zato so trpeli izvajalci zdravstvenih storitev, odlagali so plačila, tudi tu so trpeli izvajalci zdravstvenih storitev oziroma dobavitelji medicinskih pripomočkov in ostalih potrebnih zadev za zdravljenje. In prenašali so vse več stroškov na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, s tem pa zaostrovali socialni položaj najšibkejših in ljudi z najmanj prihodki v naši državi, ki jih pa žal ni malo in njihov procent raste. In dolgoročno bo zaradi povečanih potreb in manjše rasti prispevkov nujno zagotoviti alternativne vire ali pa zmanjšati košarico pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma konstantno zniževati cene zdravstvenih storitev za ohranitev obsega in kakovosti storitev. Iz navedenega je več kot očitno, da so potrebne korenite korekcije sistema financiranja. Ključen in prvi korak k zagotavljanju stabilnosti financiranja in posledično zagotavljanja dostopnosti do zdravstvenega varstva pa mora biti prav uvedba proračunske varovalke. varovalke. Kolegice in kolegi, izbira, pred katero smo poslanke in poslanci v Državnem zboru, je zelo preprosta; bodisi zagotoviti finančno stabilnost javnega zdravstvenega sistema bodisi prepustiti, da se v bodoče krčijo pravice ali prenaša dodatno breme na dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s tem na ljudi, ki bodo morali plačati še višje položnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Javni zdravstveni sistem nas je ščitil pred krizo in naša dolžnost je, da ga ohranimo in krepimo.

(PS NSi):** Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Eden najpomembnejših zakonov na področju zdravstva je med drugimi zelo pomemben Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V Novi Sloveniji zadnjih pet let neprestano opozarjamo, da obstoječi zdravstveni sistem ne odgovarja več potrebam sodobne družbe, tako na organizacijski kot tudi na finančni, oziroma glede na način financiranja, zato ga je treba posodobiti. Včerajšnje razprave današnjih predlagateljev so jasno pokazale, da nimajo v ospredju človeka, bolnika in njegove kakovostne in hitre zdravstvene obravnave, temveč boj proti napredku, prosti gospodarski pobudi in skrajševanju čakalnih vrst. Iz sprejetih ukrepov v preteklih letih lahko ugotovimo, da zgolj povečanje finančnih sredstev za skrajševanje čakalnih vrst in za odpravo zadolženih in nelikvidnih javnih zavodov, tako bolnišnic kot zdravstvenih domov, ne prinaša pričakovanih učinkov. Še več, nekateri zavodi kljub nekajletni nelikvidnosti ne želijo spremeniti načina poslovanja in pričakujejo, da bo posledice njihovih napačnih odločitev nosila država in neupravičeno trošenje pokrila s sredstvi iz proračuna. In Levica želi ravno to. Z zakonom želi uvesti bianko menico Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar pomeni, da bi šle v zdravstveni sistem neomejene količine denarja ne glede na njihovo upravičenost in učinkovitost; pri tem pa ni prav nobenega zagotovila, da bi za to bolniki dobili boljše in hitrejše storitve. Glede na pretekle izkušnje bi se zgodilo ravno obratno čakalne dobe bi se podaljšale, bolniki pa bi se lahko na operacijo brezplačno odpravili na Hrvaško, v Avstrijo ali v katero drugo evropsko državo namesto k domačim ponudnikom s prostimi kapacitetami. Po včerajšnjem sprejetju amandmaja za kaskadno skrajševanje čakalnih vrst si upam trditi, da v prihodnjih treh letih na ta način v Sloveniji ne bomo skrajšali čakalnih vrst, še vedno bodo bolniki do brezplačnih posegov v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja prej prišli na poseg v tujini kot pa doma. To je žalostno. To ni rešitev, ki jo zagovarjamo v Novi Sloveniji. Želimo, da denar sledi ljudem, ki v Sloveniji plačujejo zdravstveno zavarovanje, davke; in ko potrebujejo storitev ali operacijo, jim je le-ta na voljo v zelo kratkem času ne glede na izvajalca, in to doma, v Sloveniji. Krščanski demokrati ne pristajamo na to, da je zdravje vseh državljank in državljanov Slovenije v rokah enega in edinega monopolnega ponudnika obveznega zdravstvenega zavarovanja, ker to predstavlja preveliko korupcijsko tveganje in ni učinkovito in prijazno do bolnika, ki čaka v vrsti na poseg preko dopustno dovoljene dovoljene čakalne dobe. Levica želi to uzakoniti in v zdravstveno vrečo brez dna, brez kakršnekoli reorganizacije dela zgolj vreči še več denarja, zato bomo poslanci Nove Slovenije glasovali proti.

Spoštovani predsednik, državna sekretarka, kolegice in kolegi! Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je vložila Poslanska skupina skupina Levica in je danes pred nami, predvideva proračunsko sofinanciranje Zavoda za zdravstveno zavarovanje v primeru, da obveznosti, ki se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ni možno pokriti iz prispevkov, zbranih iz tega zavarovanja. Na obravnavo predloga omenjenega zakona smo čakali leto dni in ravno v tem letu, letu epidemije, ki je naše zdravstvo močno zaznamovala, hkrati pa razgalila vse njegove pomanjkljivosti, smo ugotovili, kaj naše zdravstvo resnično potrebuje. V Poslanski skupini SAB menimo, da ne potrebuje novih finančnih injekcij oziroma v tem primeru vreče denarja brez dna, ampak ustrezno razporeditev tako kadrovskih kot obstoječih finančnih virov. Zdravstvena blagajna je namreč v zadnjih letih že prejela močne denarne injekcije, a pravega učinka ni bilo. Bolniki še vedno prepogosto ne prejemajo oskrbe, ki jo nujno potrebujejo in kot jo zaslužijo. Zato smo trdno prepričani, da tako imenovana proračunska varovalka po vzoru pokojninske blagajne ne bo prinesla pravega učinka. Prvič zato, ker se obsega izdatkov ne more jasno določiti tako kot pri pokojninskem zavarovanju, kjer tak sistem proračunske varovalke že imamo.Torej bi šlo pri zdravstvenem sistemu za jamo brez dna. In drugič. Dejstvo, da že obstoječih virov ne znamo ustrezno razporediti, nam ne daje upanja, da bodo nove finančne varovalke prinesle bistvene izboljšave, kvečjemu nasprotno, denar bi še bolj odtekal, kot odteka sedaj, saj bi za kopanje finančne luknje vedno imeli na voljo proračunsko kritje. Na tem mestu enostavno moram poudariti, da proračun ni čarobna skrinjica, iz katere lahko kar jemljemo in jemljemo ter si nalagamo nove obveznosti. Proračun deluje po principu uravnotežene tehtnice; če želimo, da je ta v ravnovesju, moramo strmeti k temu, da obveznost na eni strani ustreza obveznosti na drugi strani. Povedano drugače, če nekje dodamo, moramo drugje vzeti. In zaradi proračunskega načrtovanja te vlade, ko Slovenija beleži rekordni primanjkljaj državnega proračuna in rekordni javni dolg, si takšnih obvez, ki so povrh še neizmerljive, enostavno ne moremo privoščiti. V SAB, stranki socialnih liberalcev, ves čas poudarjamo, da je treba bolnika postaviti v središče zdravstvene oskrbe in mu omogočiti, da je slednje deležen takoj, ko jo potrebuje. A s takšnimi širokimi rešitvami, ki niso finančno podprte, tega absolutno ne bomo dosegli, le ogrozil bi stabilnost javnih financ. Zdravje je univerzalna vrednota, človekova pravica ter najpomembnejši del blaginje vsakega posameznika. Tako so tudi viri za zdravje za vsakega posameznika izredno pomembni. Državljani, ki vestno plačujejo v zdravstveno blagajno, zato upravičeno pričakujejo, da se bodo razpoložljivi viri za zdravje razporedili na način, s katerim bo zagotovljena kar največja kakovost, učinkovitost in odgovornost v zdravju. Delovanje organizacij zdravstvenega varstva mora biti takšno, da v največji meri dosega družbene interese, kot so enakopravnost dostopa do storitev, kakovost storitev, skrb za zdravje državljanov te vzdržno financiranje. To moramo imeti vselej pred očmi, zlasti v teh za zdravstvo težkih časih. Predloga zakona zato v Poslanski skupini SAB ne bomo podprli. Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **BRANKO Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav! Danes imamo na mizah še enega iz niza predlogov sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predlog, o katerem bomo danes opravili splošno razpravo, govori o dofinanciranju zdravstvene blagajne in ponuja enostavno rešitev primanjkljaj v zdravstveni blagajni bi se pokril z zagotavljanjem sredstev iz državnega proračuna. Zavedamo se, da demografske in tehnološke spremembe s posledicami za zdravstveni sistem narekujejo iskanje novih rešitev. Vse večja so tudi pričakovanja prebivalstva po kvalitetni zdravstveni oskrbi, nenazadnje pa se soočamo še z epidemijo. Vse to v veliki meri vpliva na vzdržnost zdravstvenega sistema, vendar ali je predlagana rešitev res odgovor na dolgoročno stabilnost financiranja zdravstvenega varstva v Sloveniji?! Tudi javnofinančne blagajne žal podležejo zakonitosti materialnega sveta, ki narekuje, da ob izdatnem izčrpavanju hitro naletiš na dno. Druga zakonitost pa je, da če nekje daš, moraš drugje vzeti. Država namreč deluje v kontekstu vnaprej določenih proračunskih sredstev. Seveda pa smo na drugi strani soočeni z dejstvom, da je javno financiranje zdravstva pa tudi dolgotrajne oskrbe zagotovilo za dostopnost do široke košarice pravic, kar prispeva tudi k zmanjševanju revščine in neenakosti, še zlasti med starejšimi. Dolžni smo torej zagotoviti finančno vzdržno in nemoteno poslovanje zdravstvene blagajne in slovenskega zdravstva. Statistika strukture tekočih izdatkov za zdravstvo po virih financiranja v Sloveniji kaže, da izdatki državnega in lokalnih proračunov za tekoče izdatke zdravstva znašajo 3,4 %, ostalo financiranje 3,4 %, ostalo financiranje pa se v višini 68,8 % zagotavlja z naslova obveznih socialnih zavarovanj. Razlika se zagotavlja še iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in ostalih virov. Po celotni porabi za zdravstvo na prebivalstva smo tako v Sloveniji nekje pod povprečjem Evropske unije. Slovenija se pod povprečje Evropske unije uvršča tudi pri porabi za preventivo na področju zdravje, saj je evropsko povprečje 69 evrov na prebivalca, v Sloveniji pa zgolj 62. Na področju preventive bi bilo torej smiselno vlagati dodatne napore. Trenutno se soočamo s krizo, ki je prizadela tudi in predvsem zdravstveno stroko. Vlada je na tem področju sprejela niz ukrepov in interventne zakonodaje, na podlagi katerih se problematika rešuje predvsem s sredstvi državnega proračuna. Na sistemski ravni pa bo za dolgoročno finančno vzdržnost zdravstvenega sistema treba iskati širše rešitve. Poleg tega v Poslanski skupini Desus ponovno opozarjamo, da sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne gre delati brez misli na dolgotrajno oskrbo. Zdravstvo in dolgotrajna oskrba sta neločljivo povezana, oba sta namenjena vsem generacijam, torej ne samo upokojencem, temveč tudi mlajšim osebam, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisni od pomoči drugih pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Na področju dolgotrajne oskrbe bo treba do sprejetja posebnega zakona, ki bo urejal zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, manjkajoča sredstva zagotoviti iz državnega proračuna; torej bo proračun že tako v vsakem primeru dodatno obremenjen. Glede na vse navedeno Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v Poslanski skupini Desus ne bomo podprli. Hvala lepa.

Lep pozdrav še enkrat vsem prisotnim! Zagovarjamo pravico do osnovnega zdravstva za vse državljanke in državljane, s tem da pri zagotavljanju osnovnega zdravstva ne smejo biti v prednosti marginalne skupine in skupnosti, še najmanj pa migrantske skupine. Slovenska nacionalna stranka brez zadržkov podpira svobodno iniciativo in zasebno delo v zdravstvu, zavzemamo pa se, da se bo nivo osnovnega obveznega zdravstva dvignil nazaj vsaj na tisti nivo, ki je bil že zagotovljen v preteklosti. Kadar se išče rešitve za zdravstvo, imamo vedno pred seboj predlog povišanja finančnih sredstev oziroma jamstev. Menimo, da ni vedno rešitev neke vrste dokapitalizacija zdravstvenega sistema, temveč je rešitev lahko tudi optimizacija oziroma racionalizacija sedanjih sredstev. Preplačila medicinske opreme, preplačila medicinskega materiala, nenadzorovana poraba medicinskega materiala, vse to povzroča dodatni minus, saj gre za evidentno zapravljanje denarja vseh. Se pa varčuje na račun bolnikov in tu je glavni problem. bi bilo izvesti javna naročila za medicinski material na nivoju države oziroma Evropske unije, kot je bilo to storjeno z nabavo cepiva proti virusu, ki nam zadnje čase oziroma že leto otežuje življenje. Po drugi strani so pridobili zaposleni v zdravstvu v obdobju te zdravstvene krize neverjetne dodatke k plačam. Ne govorim o tem, da do njih niso bili upravičeni, vendar pa postavljam vprašanje, ali so bili vsi zaposleni v javnem sektorju enako obravnavani. Tovrstno višino dodatkov zagotovo kritizira privatni sektor, ki vzdržuje ekonomijo te države. Marsikje v privatnem sektorju delavci niso bili upravičeni do raznovrstnih kriznih dodatkov, spomnimo na primer trgovk in trgovcev. Imamo tudi nesorazmerne odhodke za podiplomsko izobraževanje zdravstvenega kadra. Tudi tu so ogromne rezerve, kjer bi zavod lahko naredil red. Predvsem pa naj Zavod poskrbi, da bo efektivni delovni čas zdravstvenega osebja dejansko 40 ur na teden. S tem bi se skrajšala marsikatera čakalna vrsta v obsegu dosedanjih sredstev. Ni normalno, da so zdravniki poleg službe sodni izvedenci, profesorji na fakultetah, pišejo članke in še kaj, vse to v službenem času. To ni efektiva zaposlitve in tega zavod ne bi smel plačevati. Če bi bil ustrezen nadzor nad porabo obstoječega stanja in bi se odprlo vprašanje dodatnih finančnih sredstev, se s tem predlogom takoj strinjamo. Sedaj, ko pa v zdravstvu, predvsem pri nabavi opreme, vladajo lobiji, pa dodatnega poroštva države za zdravstvo žal ne moremo podpreti, saj je javno zdravstvo preveč neurejeno. Po drugi strani pa želite naprtiti tej vladi tako velike finančne obremenitve. Ko ste imeli vse vzvode v rokah, pa s tovrstnimi predlogi niste prišli in zanje iskali podpore. Gre za podtikanje slabih predlogov rešitev trenutni oblasti pod pretvezo delovanja za malega človeka. Reforma zdravstvenega sistema ni v tem, da država neomejeno jamči za zdravstveno blagajno, saj bi s tem predlogom zagotovili še dodatno bogatenje zdravstvenih lobijev, bolniki pa bi bili ponovno prikrajšani. Bilo pa bi smiselno, da leva opcija enkrat predlaga tudi kakšne obveznosti v javnem zdravstvu, ne pa le dodeljevanja pravic in javnih sredstev. sredstev. Ker je trenutno veljaven zakon še iz leta 1992, naj oblast, pa katerakoli že, zadevo sistemsko uredi na način, da bo dobro za državljane in državljanke. Hvala lepa za vašo pozornost.

za besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj! Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 1992 je bil večkrat noveliran, vendar pa skoraj v vseh teh 30 letih ni doživel korenitih in še kako potrebnih sprememb. Sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo predlaga predlagatelj, se nanaša na sedanji 45. člen, ki se glasi: glasi: »Sredstva za obveznost zavarovanja se zagotavljajo s prispevki, ki jih plačujejo Zavodu zavarovanci, delodajalci in drugi s tem zakonom določeni zavezanci. Prispevki se plačujejo od osnov, določenih s tem zakonom, po proporcionalnih stopnjah.« Predlagatelj spremembe tega zakona se v obrazložitvi sicer sklicuje na dve pomanjkljivosti določb obstoječega zakona, in sicer odsotnost proračunske varovalke, na podlagi katere bi se v času covid krize primanjkljaj zavoda financiral neposredno iz proračuna Republike Slovenije. Kot drugo pomanjkljivost predlagatelj navaja bojazen, da se povečano breme financiranja zdravstvenega varstva znova prenaša na posameznike, paciente in tudi bolnike. Zaradi navedenega predlagatelj meni, da je edina smiselna rešitev uvedba proračunskega kritja povečanih odhodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije. Izdatki za zdravstveno dejavnost res iz leta v leto naraščajo, sploh pa so narasli v času te covid krize. Vendar pa se zaradi epidemije covid krize v proračunu države zagotavljajo sredstva za financiranje ukrepov, sprejetih za omilitev posledic epidemije, ki se kasneje namenijo Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Ob tem bi želela opozoriti, da smo v tem državnem zboru v zvezi z odpravo posledic te covid krize do sedaj sprejeli že kar 9 protikoronskih zakonov. Malodane vsak od njih vsebuje tudi določbe, na podlagi katerih se iz proračuna Republike Slovenije za odpravo posledic covid krize namenjajo sredstva Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kot so na primer kritje nadomestila za bolniške odsotnosti, plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti in tako naprej. Smo že v uvodnem stališču državne sekretarke slišali vse te vse te ukrepe. Prav tako je bilo tudi z Odlokom o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 v mesecu aprilu letošnjega leta sprejeto, da se javnofinančni izdatki za zdravstveno blagajno povečajo za 200 milijonov. Upravičeno pa lahko tudi pričakujemo, da glede na neizvedene oziroma okrnjene programe izvajalcev zdravstvene dejavnosti v letu 2020 in tudi v letu 2021 ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z doplačili storitev izvajalcem iz zdravstvene dejavnosti tako rekoč tudi manj obveznosti. S tega naslova Zavod nikakor ne bi smel imeti negativnega rezultata. Ob vsem tem naj še dodam, da nikakor ne morem pozabiti večkratne izjave bivšega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje gospoda Fakina, ki je na sejah matičnega Odbora za zdravstvo večkrat dejal: »Denarja v zdravstvu je dovolj, samo pravilno ga je treba razporediti.« Kot drugo, predlagatelj v predlogu spremembe zakona ne opredeljuje, v katerem časovnem obdobju in tudi v kakšni višini bi se primanjkljaj primanjkljaj Zavodu za zdravstveno zavarovanje kril iz proračuna Republike Slovenije. Njihov predlog je torej bianko menica brez časovne omejitve in zaradi navedenega takšnega predloga v Slovenski demokratski stranki ne moremo podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden dam besedo naslednji predstavitvi, naj vas samo opozorim, da potem sledi splošna razprava poslank in poslancev. Prišlo je do nekaj sprememb. Besedo bodo imeli najprej dr. Matej T. Vatovec, Marko Bandelli, Dušan Šiško.

V Poslanski skupini Liste Marjana Šarca poudarjamo, da je ohranitev univerzalnega javnega zdravstva ključni element stabilnosti celotnega zdravstvenega sistema. To poudarjamo tudi zaradi subtilnega pristopa trenutne vlade Janeza Janše k tlakovanju v privatizacijo zdravstvenega sistema in pretakanju finančnih sredstev iz javnega v zasebno. Izvajalci javnega zdravstva morajo nuditi zdravstveno oskrbo vsem in pri tem ne smejo izbirati, koga in na kakšen način bodo zdravili. Javno zdravstvo je tako garant zdravega življenja za vse ljudi v Sloveniji. Tudi zloglasni koronavirus nas je opomnil, kako pomemben je robusten javni zdravstveni sistem. Ja, sistem, ki je v času razglašene epidemije nosil vse breme zdravljenja obolelih, žal tudi na račun dodatnih zdravstvenih storitev. In prav je, da vse te storitve kar najhitreje izvedejo vsi javni zdravstveni zavodi. Podatki kažejo, da je Slovenija ena izmed držav, kjer bodo zaradi starajočega se prebivalstva javni izdatki v zdravstvo do leta 2060 najbolj narasli; in tudi zaradi tega je pred nami pričujoča novela zakona. Kaj nam prinaša? Obrambo solidarnega univerzalnega sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, krepitev zdravstvenega sistema, zagotovitev večje odpornosti financiranja zdravstvenega sistema na spremembo gospodarske rasti, ohranitev dostopnosti do zdravstvenih storitev za vse, zagotavljanje ustavno zagotovljene pravice do zdravstvenega varstva, omilitev posledic regresivnosti, nepravilnosti in neprostovoljnosti. Za zagotovitev vsega naštetega je treba Zavodu za zdravstveno zavarovanje v primeru, da obveznosti, ki se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ni možno pokriti iz zbranih prispevnih stopenj, zagotoviti proračunsko financiranje. Gre za krepitev, ki smo jo v poslanski skupini v času vlade Marjana Šarca želeli uvesti ob preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Spomnimo, takrat smo prvič v zgodovini pripeljali predlog novele do tretje obravnave, na koncu pa zaradi takšnih ali drugačnih političnih kalkulacij le-ta ni bil sprejet. Vlada v svojem stališču, ki mu bo verjetno sledilo tudi glasovanje koalicije in podpornikov, tega predloga ne podpira, saj naj ne bi zagotavljal dolgoročne stabilnosti financiranja zdravstvenega sistema in se pri tem sklicuje za fiskalno pravilo, po katerem morajo biti vse tako imenovane blagajne srednjeročno vzdržne, in da predlagatelj ne navaja časovnega okvirja, v katerem bi bil primanjkljaj zavoda krit iz državnega proračuna. Na drugi strani pa smo priča nebrzdanemu vladnemu trošenju in predlogom nove škodljive davčne zakonodaje, ki bo državni proračun v naslednjih letih prikrajšal za več kot 5 milijard evrov. Prav ste slišali, 5 milijard evrov. Bomo pač posamezniki sami, ker naj bi bila neto plača višja, to je sicer bil edini razlog za protiutež tem petim milijardam, tako iz svojih žepov plačevali zasebne zdravstvene storitve, če sem nekoliko ciničen. Iz mnenja Vlade bi prav tako lahko sklepal, da Zavod za zdravstveno zavarovanje sam, ne glede na podpisane dogovore, razpolaga s finančnimi sredstvi. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije denarja ne troši, kot se mu zdi. Vlada je namreč tista, ki predlaga mejo proračunskih sredstev za zdravstvo. Državni zbor pa potrdi Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država, ki določa najvišje izdatke za zdravstveno blagajno. Pri tem imata torej ključno vlogo Vlada in Državni zbor. Ko Zavod za zdravstveno zavarovanje pripravi svoj finančni načrt, mora Vlada nanj podati soglasje, torej nenadzorovanega trošenja ne more biti. Gre zgolj za smiselno reševanje rastočih potreb na področju zdravstva, in to le izjemoma. Tudi analiza slovenskega zdravstvenega sistema Ministrstva za zdravje iz leta 2016 ugotavlja, citiram: »Pritiski na zdravstveni sistem se bodo nadaljevali kot posledica rastočih potreb in stroškov v času stabilizacije gospodarstva, stalnega uvajanja novih tehnologij, rastočega bremena kroničnih nalezljivih bolezni in hitrega staranja populacije.« Nadalje, slovenski zdravstveni sistem je izredno cikličen, kar pomeni, da je dovzeten za gospodarska nihanja in neodporen na krize, ne vsebuje pa nikakršnih varovalk. Vlada od takrat ni naredila nikakršnega koraka v tej smeri. Vsi se torej zavedamo ranljivosti financiranja zdravstvenega sistema, predvsem zaradi morebitnih izrednih razmer, in prav bi bilo, kolegice in kolegi, da to ranljivost odpravimo. Kdo bo v kriznih časih poskrbel za zdravje ljudi, če ne državni mehanizmi? Kdo? Vlada v svojem stališču zgolj opozarja, rešitev pa žal ne ponudi. Nekoliko nelogična je takšna odločitev Vlade, ki je v parlamentarno proceduro posredovala Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2032, s katerim se bo v desetih letih v slovensko zdravstvo investiralo slabi 2 milijardi evrov, ki se bodo letno zagotavljali v proračunu. Cilj zakona naj bi bila dolgoročna vzdržnost infrastrukture zdravstva pa tudi, pozor, zadostno število ustreznega usposobljenega kadra, posebej zdravnikov, ki bo lahko odgovor na potrebe starajoče se populacije. Torej investirali bomo v material, ne pa v izvajanje storitev oziroma povečevanje potreb ljudi. Zanimivo. Z Z zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva so ukrepi Vlade prioritetno usmerjeni v vključitev zasebnikov v zdravstvo, kar še dodatno slabi zdravstveni sistem. Pričakovali smo, da bo Vlada v prvi vrsti predlagala ukrepe v smeri vitalizacije javnega zdravstvenega sistema, da bi bolje izkoristili obstoječe resurse, postavili racionalno javno mrežo zdravstva po standardih in normativih, da bi tako dosegli večjo produktivnost zaposlenih, predvsem pa boljši dostop pacientov do zdravstvene oskrbe na račun seveda skrajševanja čakalnih dob. V Poslanski skupini Liste Marjana Šarca podpiramo vlaganja v celotno zdravstveno infrastrukturo, vključno z zdravstvenim varstvom. Zdravstvene storitve morajo ostati javne in dostopne v razumnem času vsakomur, ki jih potrebuje. Osnovni pogoj za to pa je stabilno financiranje, dobri pogoji za delo zdravstvenega osebja in skrbno kadrovsko planiranje za dolgoročno zagotavljanje primernega števila in strukture zdravstvenega osebja. Zato bomo v prvi obravnavi predlog novele o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju seveda podprli. Vabim vas, da to storite tudi vi, če si pač želite in želimo karseda veliko zdravih in pa srečnih ljudi. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi pa ima besedo predlagatelj.

kjer so njihovi poslanci dejali, da bodo ta naš zakon za proračunsko varovalko zdravstvene blagajne podprli. Preden nadaljujem z dodatnimi obrazložitvami zakona, pa naj izrazim svoje razočaranje, da se znova na temo krepitve javnega zdravstvenega sistema glasovi delijo na enak način, kot je razpadla prejšnja koalicija okoli dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Socialisti v Levici, socialdemokrati in Lista Marjana Šarca smo takrat prišli do tega, da bi posegli v dopolnilno zavarovanje na nek način, kar bi eventualno vodilo v njegovo ukinitev, potem so pa zmanjkali glasovi druge politične sredine. Enako tudi tokrat. Dve stranki, ki se najbolj trkata po prsih, da sta za upokojence – ena je bolj koalicijska, druga je kao opozicijska –, ne podpirata proračunske varovalke Zavoda za zdravstveno zavarovanje, čeravno so točno upokojenci največji koristniki zdravstvenega sistema, kar je seveda normalno, ti si starejši, naberejo se ti zdravstvene tegobe. Ampak ti upokojenci sedaj čakajo na posege, ker zdravstvo ni primerno opremljeno, da bi dohajalo potrebe. Ni pa primerno opremljeno, ker nima primernega financiranja bodisi neposrednih proračunskih investicij v prostorske pogoje delovanja bodisi mase sredstev za kader, za plače zdravnikov, za medicinske sestre, bolničarje in tako naprej, in materiale, ki so za posege potrebni. Vi ste pa tukaj se postavili na stališče, da se gre Levica neko finančno huliganstvo; v resnici pa samo na prvo mesto postavljamo interese državljank in državljanov in njihovo pravico do zdravljenja, da to ne bo več talec takšnih in drugačnih kriz kapitalizma, ko prihodki iz prispevkov v zdravstveno blagajno upadejo, ampak bodo sredstva vedno zagotovljena glede na potrebe, kot jih ljudje imamo. Točno tako kot to velja že za pokojninsko blagajno. Saj tudi pokojnine se ne gibljejo gor ali dol glede na to, kakšna je višina prispevkov, s katerimi se pokojninska blagajna polni, ampak ima pokojninska blagajna proračunsko varovalko. V prejšnjem letu je bil transfer iz proračuna v blagajno za pokojnine kar 1,15 milijarde evrov, zato da se tiste pokojnine, ki so odmerjene in zakonsko določene, lahko izplačajo. boste sedaj upokojencem rekli, da je kar naenkrat zmanjkalo denarja za njihove pokojnine? Seveda ne boste. In prav je, da ne. Enako je treba narediti tudi na področju financiranja javnega zdravstvenega sistema. V nadaljevanju se bom odzval na nekatera stališča poslanskih skupin še v konkretnosti, ker so postregli predstavniki s precej za lase privlečenimi argumenti in se nekje argumenti nasprotovanja proračunski varovalki financiranja zdravstvene blagajne gibljejo od netočnosti, nerazumevanja do popolnih laži. Začel bi pri stališču, ki ga je podala gospa državna sekretarka. Dejala je, da naš zakon ne vsebuje projekcij proračuna. Ja, seveda jih ne vsebuje. Kako se bodo delila sredstva v slovenskem zdravstvenem sistemu, je stvar splošnega dogovora, kjer se blagajna kot plačnik materiala in storitev usede dol s posameznimi izvajalci zdravstvene dejavnosti in se dogovorijo, koliko posegov, kje, za kakšen denar. Mi predlagamo, da če se ugotovi obstoječe proste kapacitete, prostorske, kadrovske, ampak da ni dovolj financ, da bi se pokoristile za obravnavo bolnikov, skoči zraven država in to pokrije. Torej če kapacitete so, pa ni denarja iz prispevkov, to pokrije država, zelo preprosto, v okviru splošnega dogovora. To ni nekaj, kar ti lahko sploh vključiš kot finančno projekcijo v zakon. To je potem med zdravstveno blagajno, izvajalci zdravstvenih storitev in državo iz leta v leto, vsakič posebej, case by case.

Gospa državna sekretarka, vaša vlada si želi sprejeti davčno reformo, ki bi socialni državi, znotraj tega tudi pokojninski blagajni, tudi zdravstveni blagajni, vzela 1 milijardo evrov sredstev vsako leto in jih pretočila v žepe 15 tisoč najbolj bogatih ljudi v tej državi. Vi boste govorili o ogrožanju javnih financ, oprostite; ne pogovarjamo se o ogrožanju javnih financ, kot vi trdite, pogovarjamo pa se o političnih prioritetah. Vaša prioriteta je, da razdeljujete denar zasebnikom, da delate bogate še bogatejše na račun ljudi. Prioriteta nas socialistov v Levici pa je, da proračun najde finance, s katerimi bo pokril potrebe po zdravljenju državljank in državljanov. Podobno lahko rečemo ne samo za davčno reformo, ampak tudi za dolgotrajno oskrbo, naravnost poniglavo je vlada Janeza Janše v proceduro poslala Zakon o dolgotrajni oskrbi, ne da bi zraven predložila, kje pa bo na prihodkovni strani to dolgotrajno oskrbo zaprla. A tam je pa v redu, tam je pa lahko šel zakon naprej? Pa tam dejansko ne bi smel. Za to proračunsko financiranje zdravstvene blagajne sem povedal, zakaj ne vsebuje projekcij. Dolgotrajna oskrba bi morala te projekcije vsebovati, ampak se je vlada odločila, da se bo rajši šla ceneni piar, kot da bi upokojencem in potrebi po njihovem oskrbstvu dejansko pomagala. Če nadaljujem pri stališču Nove Slovenije, nekako smo lahko slišali, da bomo dali neomejeno denarja iz državnega proračuna. Lahko rečem, da samo želim si, da bi imel slovenski proračun neomejeno denarja in slovenska politika prioriteto, da to neomejeno denarja pretvori v skrb za zdravje državljank in državljanov. Žal to ni realnost, ki jo v slovenski politiki imamo, niti ni realnost to, da če kar damo denar, ni garanta, da bo oskrba. Kot sem že poudaril, to je denar, ki gre preko zdravstvene blagajne do bolnišnic, če te imajo kapacitete, prostorske, kadrovske, materialne, v primerih, ko se da te kapacitete mobilizirati, ampak za njihovo pokritje ni financ z naslova prispevkov. Tu se zagotovo ne pogovarjamo o neomejenem denarju, zagotovo se ne pogovarjamo o tem, da ni garanta. Če kaj nima garanta, potem je to nacionalni razpis, s katerim naj bi se skrajševale čakalne dobe, ki pa je v resnici samo inštrument vlade, s katerim želi javna sredstva vseh državljank in državljanov tovoriti v zasebne žepe raznoraznih espejčkov, kjer neki zdravniki popoldan delajo na pogodbe, namesto da bi korektno oddelali svoje dopoldansko delo, za katerega so polno zaposleni v javni bolnišnici. Prav tako je Nova Slovenija kar odpirala vprašanje korupcijskih tveganj, češ da naj tega se ne dotikamo. Seveda, pa saj to ni materija tega zakona. Vprašanje korupcijskih tveganj se reši recimo na področju preskrbe z medicinskimi pripomočki na način, da se oblikuje javno agencijo, ki neposredno od proizvajalcev kupuje material, na ta način zreže posrednike, korupcijska tveganja se zmanjšajo, stroški drastično padejo. Na tak način imajo tudi kakšne skandinavske države urejene zadeve, ampak seveda to je nekaj, čemur Nova Slovenija odločno nasprotuje. Veste, kje pa Nova Slovenija ne vidi korupcijskih tveganj? Tam, kjer dejansko obstajajo in so daleč najvišja – pri orožarskih poslih. Nikjer se provizije ne režejo tako redno, tako visoko kot pri orožarskih poslih, pa to vlado Janeza Janše, ministra Tonina iz Nove Slovenije ni ustavilo, da ne bi vrgel za orožje 780 milijonov evrov in to napisal v zakon. Denarja za zdravstvo tu se pa zadeve zaustavijo takoj, ko gre za javno dobro, in ne zgolj za neko krinko, s katero se financirajo privilegiranci in zasebni interesi v slovenskem zdravstvu.

zato imamo davke. Ampak vi ta denar, ki se v proračun zlije iz davkov, mečete za nakupe orožja, namesto da bi zagotovili pravico ljudi do primerne zdravstvene oskrbe kot človekove pravice, takrat in ko jo potrebujejo. Če nadaljujem s SNS, tu se bom zadržal zelo kratko, pri njihovi trditvi, da s takimi predlogi, torej s pobudo za proračunsko varovalko zdravstvene blagajne, nismo prišli. To pač ni res, to je laž, črno na belem. Vendar njihovi poslanci očitno bolj slabo opravljajo svojo službo, ne glede na to, kako dobro so zanjo plačani, da tega ne vedo. To smo predlagali že večkrat, tudi v kontekstu ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nacionalna stranka je dejala tudi nekaj v smislu, da ne pričakujemo obveznosti od ljudi, da bi mi samo dajali denar, mi smo samo za pravice. Ej, včeraj smo obravnavali uvedbo odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti v zasebnih zdravstvenih praksah kot neko odgovornost, ki jo morajo zdravstveni zasebniki izkazati v obliki primernih delovnih izkušenj, licence, nekaznovanosti in tako naprej, kjer je iz teh pogojev odgovornih nosilcev vladajoča koalicija rezala najpomembnejšega, to so delovne izkušnje. Mi smo predlagali, da se ne naredi, da se obdrži enako raven odgovornosti in obveznosti, kot je bila že vpisana v zakon, pa je bila Nova Slovenija proti temu. Toliko o njihovem govoričenju o obveznostih. Za zaključek. Slovenska demokratska stranka je rekla, da je denarja za zdravstvo dovolj, samo primerno ga je treba razporediti. S tem bi se napol celo lahko strinjali, če ne bi vedeli, da Slovenska demokratska stranka nasprotuje ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in je politično najboljši prijatelj komercialnih zdravstvenih zavarovalnic, ki si odrežejo 50 milijonov evrov vsako leto z naslova vplačil zavarovancev v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V krizi pa so zadržale kar 152 milijonov evrov denarja, ki so ga ljudje dali v dopolnilno zavarovanje, plačali so položnice v pričakovanju zdravstvene oskrbe, ki je nikoli niso dobili. Njihov denar so pa dobesedno zaplenile te komercialne zavarovalnice. In SDS na tem področju seveda ne želi ukrepati. Kako si pravilno razporeditev denarja SDS predstavlja, smo lahko videli tudi na področju dodatkov. Šlo je ogromno denarja za dodatke, žal ga zdravniški proletariat, bolničarji, kuharji, medicinske sestre niso videli kaj dosti. Neki privilegirani zdravniki, ki imajo že tako visoke plače ne vsi zdravniki, da se razumemo, samo tista vrhuška –, tisti so ga videli pa več kot dovolj, čeravno so gledali covid paciente samo po televiziji in ne dejansko na delovnem mestu. Največji rekorder med temi zdravniki si je odrezal 8 tisoč evrov covid dodatka. Neka strežnica v domu starejših občanov pa je dobila borih 35 evrov, čeprav se je sukala med samimi okuženimi starostniki. To je primerna razporeditev denarja za SDS. Ko pa govorimo o tem, da je treba denar usmeriti v javni zdravstveni sistem, zavarovati zdravstveno blagajno in iz nje pokriti dodatne posege v javnem zdravstvu, takrat pa SDS kar naenkrat jeclja o tem, kako je denarja v resnici dovolj, samo treba ga je drugače razporediti. Kako so oni sami to pokazali? Na prvo mesto dajejo zasebne interese, v Levici na prvo mesto dajemo javni interes državljank in državljanov. Toliko zaenkrat.

Jaz dostikrat razmišljam in razumem in sem vedno bolj prepričan, da je tudi prav, da smo notri od sredine proti levici drugačne stranke. Pravilno, če ne bi bili SAB socialisti in bi bili Levica socialisti. SAB nismo socialisti, SAB smo socialni liberalci in zaradi tega smo tudi drugačni in določene vidike, na določene zadeve, ki jih imamo, vidimo drugačne. Kar pa ni rečeno, da je pravilno naše, vaše ali oboje; ali pa je oboje zanič. In to je tisto, kar je treba včasih razumeti, ker to je voda na mlin za tiste, ki vladajo sedaj. Tisto, kar si govoril, Miha, kolega moj, prej in si omenil spet tisto dodatno zdravstveno zavarovanje, je spet sprevržena zadeva. Ni resnično to, kar si govoril, oprosti, če ti rečem tako, ker vemo sami, zakaj je padlo. Se je delal en sistemski zakon, ki bi uravnaval to zadevo tukaj, vi ste pa hoteli takrat na horuk en zakon, ki ni mogel piti vode, in je bila 250-milijonska luknja. Samo to je bil problem. Ne da nismo bili proti temu, mi absolutno nismo bili proti temu, ampak smo bili proti sistemu, ki je bil nastavljen v tem zakonu. Če hočemo reševati te zadeve, je treba razmišljati o njih na drugačen način. Ne pljuvati vedno po kapitalu. Mi brez kapitala v Sloveniji tudi sociale ne bi imeli. Ustavi piše, da smo socialna država, to je tudi naš cilj, tudi naše stranke, da ostane socialna država, da ostane. Ampak ta socialna država, ki jo imamo v tem trenutku, je treba tudi razumeti, da ni vreča brez dna. Mi nafte nimamo, nimamo nafte. In čakati, da bo iz proračuna se plačevalo vse in vedno, ne gre, ne gre iz enostavnega razloga, ker je tako velika in toliko gre ven. Se pravi, da je treba napolniti iz drugega kraja, saj to je logično. In kaj bomo napolnili, na kakšen način?

ampak kje pa bomo vzeli ta denar? Enemu moramo vzeti. Ko se bo končala ta vlada, mi se bomo dobili z neko gromozansko luknjo, se zavedamo, ogromno. In največji problem bo, kako bomo vzdrževali to luknjo, vzdrževanje tega minusa, ki bo nastal. Ali bomo mi zmožni financirati vse to, kar je šlo ven in kar so dvigali, kar so dajali vse te poviške na vse konce in kraje? To je realno gledano. Jaz se večkrat vprašam, jaz sem edini poslanec – podjetnik, delodajalec tukaj notri, edini.

Verjetno bomo spet predstavili zakon in bo pil vodo verjetno, drugič, če bo, ne vem, kaj bo, saj ne moremo vedeti, kaj se dogaja. se dogaja. V zdravstvenem zavarovanju je največji problem samo ustrezna razporeditev sredstev, samo to, ki verjetno ne funkcionira, ne deluje. In nisem videl niti sedaj v tej garnituri, ki so eno leto tukaj, se ukvarjajo s pandemijo in s čimer je treba, ampak nisem videl konkretnih predlogov za popraviti ta sistem.

Jih ni. To sem čakal jaz od desnice, ki so se toliko hvalili na vse načine, da so zmožni vse popraviti in narediti; koliko smo mi nesposobni. Niti enega predloga nisem dobil še na mizo, pametnega, konkretnega. Samo koliko gre ven. In to bomo morali vzdrževati, prijatelj Kordiš, bomo morali vzdrževati,

Hvala. Zelo na hitro, ker mislim, da ni kolega Bandelli tisti, s katerim smo danes v ključnem sporu, pa vendarle je treba poudariti naslednje. Prvič, predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot ga je pripravila Levica, je bil v tehničnemu smislu usklajen z Ministrstvom za zdravje, z zdravstveno blagajno in z Ministrstvom za finance. To je bil tehnično dodelan, izbrušen predlog, ki je v celoti pil vodo in je bil ohoho na ravni oziroma ohoho čez raven, kot običajno prihajajo v proceduro opozicijski predlogi. Po kakovosti je celo presegel marsikaterega od vladnih zakonov. zakonov. O tem, kaj se mi gremo, da je nedodelano, gore dole, to pač ni res. Smo se usklajevali tam pred kamerami in za zaprtimi vrati mesece in mesece. Ne drži. Enako ne drži, da bi naš predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja naredil 250 milijonov evrov evrov luknje. To tudi ne more držati, če smo sredstva, ki jih zdaj zaplenijo komercialne zdravstvene zavarovalnice, prenesli na javno zdravstveno blagajno. Luknja je bila bistveno manjša, pa še tukaj ne moremo govoriti zares o luknji, ampak o tem, da proračun Republike Slovenije prispeva v zdravstveno blagajno enako oziroma podobno, kot sedaj skušamo s proračunsko varovalko javne zdravstvene blagajne vpisati v zakonodajo. In ni problem, da proračun prispeva zraven, več in več bo tega v prihodnosti, ker je naše javno zdravstvo drastično podhranjeno, podfinancirano že desetletja. V stališču predlagatelja sem vam povedal – 5,9 % BDP javnih sredstev gre v zdravstveni sistem, primerjamo se z razvitejšimi državami Evropske unije, kjer je ta številka 7,2 %. Tukaj Tukaj bo proračun mogel odpreti mošnjiček, hočeš nočeš, če bomo želeli poskrbeti za zdravje ljudi v tej državi. Pika, konec. Od kod se pa polni državni proračun, to je pa druga stvar. Tukaj pa pridejo davki v igro. pri nas se namesto pravične obdavčitve pojavljajo, celo izvajajo ideje, da se davki za najbolj bogate, ki imajo že zdaj vsega dovolj, in za kapital neprestano nižajo. Preden smo sploh vlado Janeza Janše dobili, sta prejšnji dve vladi, Cerarjeva in Šarčeva, z davčnimi razbremenitvami, davčnimi odpustki bogatih proračun socialne države oropali za 300 milijonov evrov na leto. Bilo je več različnih akcij, več različnih političnih potez, ampak skupni izpad iz proračuna zaradi teh razdavčitev bogatašev je bil 300 milijonov evrov na leto. Ja, denar je, če država poseže po svojih redistributivnih mehanizmih, in mora poseči, sredstva pa usmeri v skupno korist. In zagotovo je zdravje ljudi in financiranje javnega zdravstvenega sistema del, če ne celo na prvem mestu, ko se pogovarjamo o skupnih interesih in potrebah ljudi v tej državi. In še za zaključek. Mi ne moremo proračunskih projekcij vključiti v tak zakon zaradi tega, ker je to stvar zdravstvene blagajne, bolnišnic in hendlerjev proračuna, da se usedejo dol in identificirajo, kje so proste kapacitete. In država primakne sofinanciranje za uporabo teh prostih kapacitet, da se čakalne vrste skrajšajo, da bolniki prej pridejo na vrsto.

Vladi, spoštovana državna sekretarka, da opozorim na naslednje, kar tudi ni prvič v tem državnem zboru, da govorim kot poslanec tako preteklih vlad, kot tudi upam, da v kakšni bodoči, če bodo volivci tako želeli, bom sledil tej agendi agendi Še enkrat, Slovenija namenja za zdravstvo okoli 8 % BDP. Avstrija 10 %, Nemčija celo 11 %, seveda pri njihovem več kot enkrat večjem nominalnem BDP-ju. Seveda to potem nanese, da v Sloveniji na prebivalca zberemo 2 tisoč evrov za zdravstvo, v Avstriji pa v Nemčiji pa dobrih 4 tisoč evrov. Od tega polovico namenimo plačam, zdravstvenemu osebju, kar seveda v Avstriji, Nemčiji pomeni 2 tisoč evrov, ker so gor enkrat višje plače in še več, pri nas pa tisoč evrov. V Nemčiji, Avstriji ostane 2 tisoč evrov potem za zdravila, opremo in seveda investicije v zdravstvu. V Sloveniji ostane pa samo tisoč evrov. zdaj si zamislimo, kako naj slovensko zdravstvo za teh tisoč evrov zagotovi primerljiv standard, ki ga imajo v Avstriji, v Nemčiji. Ali se sprašujemo kdaj to? Včasih, ko toliko kritik in gneva posipamo po našem zdravstvu, se moramo zavedati, da ta sistem še sploh lahko deluje, se lahko zahvalimo zavzetosti in srčnosti zdravstvenih timov v okviru zdravstvenega javnega sistema, ki tako in tako seveda poka po šivih, ob 80-procentni odpisanosti opreme, investicij. Tako mi seveda ni jasno, zakaj aktualna vlada z ukrepi in politiko reševanja daje prednost vključevanju zasebnih zdravstvenih delavcev, namesto da bi vitalizirala obstoječi zdravstveni sistem, da bi znotraj tega sistema iskali te možnosti kapacitet, ki niso dobro izkoriščene. In trdim, da niso, kot sem že večkrat opomnil samo v teh dveh primerih. Ni mi jasno, da za en ultrazvok v zdravstvenem domu v Kranju dve leti ne moremo pripeljati zdravnice iz Srbije, ki si strašno želi priti sem, ob takem pomanjkanju kadra. In ni mi jasno, da recimo Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki ima zastarelo gama kamero, ki praktično ni več uporabna, ne moremo zagotoviti tistih dveh milijonov, da bi preprečili potem, da te paciente pošiljamo v druge javne zavode v Maribor, Celje, Ljubljano in tam povečujemo čakalne vrste. Da ne govorim o stroških, ki jih pacienti imajo, ko morajo potem hoditi na tako daljavo in izgubljajo čas in tudi kdaj zamudijo kakšno zdravljenje. Tega ne morem razumeti. To je tista mreža, ki je ne znamo postaviti. Kot finančni analitik, ekonomist, ki sem štiri desetletja delal v gospodarstvu, tudi v javni gospodarski družbi krajši čas, in tudi krajši čas sem bil na Ministrstvu za finance kot davčni inšpektor, mimogrede, in zato si upam trditi, da ne smemo ponoviti napake, ki jo je gospodarstvo v času tranzicije privatizacije delalo. Vemo, kaj se je takrat dogajalo, da so znotraj teh gospodarskih družb privatizirali določene oddelke, določene dejavnosti in s tem slabili matično podjetje, zaračunavali potem te storitve podjetju. Znotraj pa seveda matično podjetje glede na fiksne stroške, ki so ostajali, ni moglo preživeti. In razumite, da se čisto podobna slika zdaj dela v tem zdravstvu. zdravstvu. Javno zdravstvo slabimo, ker vključujemo privatne zdravnike, privatno prakso. Zakaj? Ker oni v glavnem ne delajo na opremi iz teh bolnišnic, javnih zavodov, ampak imajo potem svojo opremo. Zapomnite si, da po hodnikih bolnišnic se zdaj križajo, kaj se dogaja, ker se pogovarjajo, kako bojo vse privatizirali v velikem delu. In tisti, ki bojo ostali v javnem zdravstvu, bojo še bolj nastradali, če uporabim ta izraz, in tega se bojijo, ker vidijo, da sistem razpada. Določeni oddelki že praktično ne vejo, kako bodo delali. In na koncu izgube te bolnišnice se bojo zato povečevale. In kdo jih bo v prihodnjih vladah pokrival? Izgube bodo zaradi fiksnih stroškov, verjemite mi. In na koncu naj iz prakse povem še eno zadevico, da podkrepim to. Na sistematski zdravniški pregled, na katerega me je Državni zbor poslal pred nekaj meseci, seveda v zasebno ambulanto, ali je bila to koncesija ali kakorkoli, ni važno, ampak problem je v tem – šest obravnav je bilo, ena od teh obravnav, mimogrede, je potekala tudi v srbohrvaškem jeziku, kar je zame nedopustno. dodatne preiskave, ker niso razumeli moč mojega športnega srca, zato mi je pa odpadla ena od drugih šestih preiskav. Pa sem rekel – Zakaj pa te ne moremo opraviti? So pa rekli – Ja, če prineseš dodatno naročilnico ali samoplačniško. S tem sem dojel, kaj to pomeni. Poglejte, po tej poti gremo. To je tisti primer, ki sem ga vam želel povedati. Tu, po tej poti bo nadaljevalo naše zdravstvo, če ne bomo znali racionalizirati znotraj sistema in ga krepiti in ga obdržati, kar tudi svet nam

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Že vrsto let se pogovarjamo in iščemo skupne rešitve. Jaz moram reči, da že nekako sedem let poslušam to zgodbo, kako bomo sistemsko spremenili Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, pa žal neuspešno. In tudi ko sem danes slišala stališče državne sekretarke oziroma Ministrstva za zdravje, češ česa vse ta predlog zakona ne upošteva, da ogroža javne finance, ni v skladu s fiskalnim pravilom, okviri, zmanjšati bo treba socialne transfere, se res vprašam in počasi izgubljam energijo, kam vse skupaj to pelje. Na ministrstvu bo treba enkrat reči bobu bob in nekako pripraviti zakonodajo, jo prinesti v Državni zbor, o kateri se bomo začeli temeljito pogovarjati. Pa ne prinašati takih zakonov zadnje leto mandata, kajti sistemske rešitve je treba iskati s čim širšim konsenzom. Če vse skupaj povzamem oziroma vzamem vse skupaj, čas neizmerno teče. In tudi epidemija, kateri smo bili priča oziroma kateri smo še priča, je pokazala, da sedanji sistem ni najbolj učinkovit. Ob tem je treba poudariti, da se je javni zdravstveni sistem v tem času korona krize pokazal kot edini, ki je izvajal kakovostne storitve in se soočal uspešno z zdravljenjem zdravljenjem posledic epidemije. Državna sekretarka je tudi povedala, da z vsemi ukrepi, ki so do sedaj bili, se je dalo v zdravstveno blagajno v letu 2020 50 milijonov, v letu 2021 kar 200 milijonov. Ampak zakaj se je dalo? Dalo se je, kot je povedala, za nadomestila za bolniške od prvega dne odsotnosti, za oprostitev prispevkov samozaposlenim, za cepljenje, za prevoze covid bolnikov, zdravila, cepljenje in še kar nekaj stvari. Ja, za to se je dalo. Ker v bistvu če bi še s tem hromili zdravstveno blagajno, ne vem, kam bi vse skupaj to prišlo. V času epidemije se je zgodilo tudi to, da se je zmanjšalo število zaposlenih. Posledično s tem je zdravstveni sistem dobil manj sredstev iz prispevkov za zdravstveno varstvo, ker pač ta naš zdravstveni sistem, ki ga sedaj imamo, v pretežni meri temelji na prispevkih, prispevkih, ki so pa odvisni od gospodarstva in seveda od števila zaposlenih. Ne glede na to, da se število zaposlenih povečuje, se postavlja vprašanje, ali bo to vse skupaj zdržalo, kajti več brezposelnosti pomeni manj denarja v zdravstvenem sistemu. Žal pa bolni nismo čisto nič manj. To je največja težava. V tem času korona krize se je pokazalo in podaljšale so se čakalne vrste, seveda zaradi nedostopnosti tako na primaru, sekundaru in tudi terciaru. To bomo morali nekako urediti. Tudi bolniške odsotnosti, o katerih smo tudi včeraj govorili, gredo v breme zavoda in tudi bolniške odsotnosti so vpliv, kajti čakalne vrste so neizmerno dolge, nekateri čakajo na posamezne storitve res dolgo. Upam, da ta interventni nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih vrst bo prinesel rezultate, in upam, da čim prej. Seveda se strinjam absolutno s tem, da imamo danes v obravnavi predlog zakona, ki ni sistemski, je parcialni, rešuje del problema, ampak rešuje vsaj en del teh težav, s katerimi se soočamo.

Po oceni smo res na dnu in Socialni demokrati se zavzemamo, da bi se ta delež dvignil vsaj na 9 % bruto domačega proizvoda. Tudi menim, da predlagana novela zapolnjuje odsotnost proračunske varovalke, ki je nastala v času korona krize. Zavod za zdravstveno zavarovanje je jasno pokazal, da ne more pokrivati vseh izdatkov, ki izhajajo. To so nas obvestili tudi 29. 6., ko so jasno in glasno povedali, da enostavno se izkazuje precejšnji izpad prihodkov od prispevkov glede na načrtovane prihodke iz leta 2020, kar za 190 milijonov v primerjavi z letom 2019, kar nas lahko pošteno skrbi. Imamo edini ta zdravstveni sistem, ki v bistvu temelji zgolj na teh prispevkih in deležu sicer ostalega financiranja, imamo pa pokojninsko blagajno, ki jo pokriva državni proračun, kar je tudi pravilno, kajti v pokojninski blagajni je premalo kajti v pokojninski blagajni je premalo denarja in državni proračun mora pokrivati izgubo In potem se ti postavi vprašanje, zakaj ni samoumevno, da o takšnem pokrivanju izgub govorimo tudi na področju zdravstvene blagajne; še posebej zato, ker zdravstveno blagajno potrebujemo vsi – otroci, odrasli, upokojenci, vsi. In tudi če se še ozremo na statistiko, Slovenija je v Evropski uniji ena izmed držav, v kateri se bodo ti izdatki zaradi zaradi staranja populacije do leta 2060 najbolj povečevali. In treba bo iskati rešitve, ne moremo se pustiti in ta predlog zakona je korak v pravo smer. smer. Današnji sistem, ki ga imamo, je postavljen tako, da se finančni pritiski odražajo preko krčenja pravic in zniževanja odstotkov kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Moram reči, da si krčenja zdravstvenih storitev ne želim in tudi ostro temu nasprotujem, kajti mislim, da že sedaj preveč stvari doplačujemo, prvič, s stvarmi iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja, če pa imaš še nekako več sredstev, pa postopaš tudi po teh zasebnih institucijah in si sam plačuješ posamezne storitve. In to so veliki stroški za posameznika, marsikdo si pa tega absolutno ne more; in kakršnokoli krčenje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je nedopustno. Tako kot sem že sicer omenila, v bistvu s sredstvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tudi v času korona krize se je pokazalo, da smo vsi plačevali, večina vsaj, to dopolnilno zdravstveno zavarovanje; in upam, da bo res tako, kot je bilo predvideno, da se bodo ta sredstva komulirala in prenesla v nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih vrst, da bodo ljudje pravočasno prišli do storitev, da ne bo prihajalo do tega, da bodo umirali v čakalnih vrstah, kar se zelo zelo grdo sliši, ampak tako je. In tudi v času korona krize, ko se je zdravila zgolj bolezen korona krize, se je dogajalo to, da so ljudje umirali; pa ne zaradi korone, ampak zaradi drugih bolezni. In to je skrb vzbujajoče. Ko slišiš s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje to, da bo pač treba finančne okvire potem prilagoditi in skrčiti storitve, res res se mi ne zdi pravilno. Mislim, da je izbira pred politiko povsem preprosta. Zagotoviti moramo finančno stabilnost javnega zdravstvenega sistema. Če na to ne pristanemo, bomo prišli do tega krčenja pravic ali pa celo prenašanja teh dodatnih storitev na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki že danes ni majhen znesek za posameznika, ki ima zgolj minimalno pokojnino ali pa še bistveno manj, kajti vemo, koliko je teh upokojencev in koliko je ljudi, ki imajo minimalno plačo. To niso majhni zneski, zato je treba javni zdravstveni sistem zaščititi, ga dodatno financirati direktno iz proračuna. In če kaj, bi res morali za zdravstvo nameniti sredstva iz državnega poračuna, kajti zdravje je naša največja vrednota. Brez tega nam čisto nič ne pomaga, kajti če zdravja ni, potem tudi nas ni. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima državna sekretarka Alenka Forte. Izvolite. **ALENKA FORTE:** Hvala za besedo. Hvala poslancem za vso razpravo, vse sem pozorno poslušala,

se pravi leto in štiri mesece. V tem času smo se soočili z največjo krizo, ki jo je pravzaprav cel svet doživel, torej pandemijo covida-19. Kljub temu smo na Ministrstvo za zdravje neprestano, kljub menedžiranju te velike krize, podvzeli ukrepe, ki bodo veliko tega, kar ste danes izpostavljali, naslavljali. Nekateri ukrepi so že zajeti v splošnem dogovoru za leto 2021. V parlamentarni proceduri smo imeli nedavno zakon o interventnih ukrepih za zdravstvo in sem izpostavila in žal so poslanci to pač nekako zlorabili, ker sem napovedala, da se zavedamo in da začenjamo naslavljati problematiko slovenskega zdravstva. In to smo naredili tako, da smo posebno pozornost namenili najbolj deficitarnim zdravstvenim poklicem in smo omogočili spodbude za specializacije iz družinske medicine, klinične psihologije in tudi uvedli štipendijsko shemo za zdravstvene poklice za naslednjih 10 let. Zavedamo se hudega deficita in zastarelosti opreme v vseh naših javnih zavodih. Ko se spomnim, ko sem šla kot študent na Medicinsko fakulteto in sem vstopila v UKC Ljubljana; in če grem danes po teh prostorih, se stanje od takrat ni nič spremenilo. Pacienti še vedno nimajo tiste osnovne sanitarne oskrbe, ki bi morala biti v 21. stoletju. Še vedno imamo bolnišnice, kjer imajo skupinske sanitarije, torej resnično v zadnjih tridesetih letih nismo dvignili standarda niti v bolnišnicah, še manj pa v domovih za starejše. Zato je tudi napovedan novi zakon o investicijah v slovensko zdravstvo v višini 1,9 milijarde sredstev in bomo naslovili praktično segmente zdravstva, od primarnega zdravstva, najvišjih institucij do raziskovalnih institucij. To je pač, mislim, pravi odgovor na zatečeno stanje. Vsi se strinjamo, da pravzaprav slovensko zdravstvo od leta 1992, ko je bilo postavljeno, vključno z zavarovalnim sistemom, ni doživelo neke resne prenove. Tukaj se strinjam z vsemi, da rabimo najširšo razpravo in pristopiti k temu in doseči, da bo slovensko zdravstvo učinkovito, pravično do tistih, ki delajo, da ostaja javno, solidarnostno. To bomo vedno zagovarjali. V parlamentarni proceduri je tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta je doživel svojo sto in ne vem katero prenovo in je danes vendarle v parlamentarni proceduri. In kdor je pozorno ta zakon bral, se vlada zaveda tega manka, ki ga skozi proračun do sedaj ni naslovila, in je v investicijah oziroma v izpolnjevanju obveznosti ter pravic državljanov do dolgotrajne oskrbe tudi rezervirala oziroma predvideva znatna finančna sredstva iz državnega proračuna. Moram opraviti še eno manjšo korekcijo na izvajanje. Seveda je bil zastoj v zdravstvenih storitvah. Če se usmerim samo na Onkološki inštitut, dejansko so na Onkološkem inštitutu v teh preventivnih programih v letu 2020 opazili velik upad pri diagnostiki in operativnih posegih v dveh mesecih. Ampak po zagotovilih vodstva Onkološkega inštituta so to do konca avgusta povsem nadomestili. Danes je ozko grlo seveda število operacijskih dvoran, število kadrov, ki opravljajo delo tudi za področje onkologije. Vendar je to program, kjer ni čakalnih dob v tem smislu. Se pravi, ozko grlo so samo kadrovske zmogljivosti in prostorski resursi. Hvala.

in sem jih razmontiral po točkah in pokazal, kako mislim, da je treba javno zdravstveno blagajno zavarovati s proračunskim financiranjem, bi pričakoval od nje, da se na moje izvajanje, argumente, številke in vse ostalo odzove in brani neko pozicijo, za katero mislim, da je v luči argumentov postala nevzdržna; ne pa da se ukvarja z vsem ostalim. Pa vendar, če se želimo pogovarjati o splošnih investicijah v zdravstvo, v katerih je treba misliti, res je, tudi proračunsko sofinanciranje zdravstvene blagajne, potem povejmo naslednje: za investicije v prostorske kapacitete slovenskih bolnišnic, UKC-jev in tako naprej ne potrebujemo posebnega zakona, bi bil dobrodošel morda, je za razmisliti, sam sem zelo odprt za to, ni pa nujen. Kar je nujno, so projekti in proračunske postavke. Z nekdanjim ministrom za zdravje v vladi Janeza Janše gospodom Gantarjem je bilo tako, da je želel investirati v infekcijsko kliniko v višini 100 milijonov evrov, vendar smo bili sredi epidemije. Je pa hkrati tudi dejal, da bo ta denar, 100 milijonov evrov, sredi epidemije zelo težko najti. Toliko o vaši iskrenosti, koliko je vlada Janeza Janše dejansko pripravljena investirati v javno, solidarno, v osnovne prostorske kapacitete. Za to investicijo ne bi potrebovali posebnega zakona, ki ga zdaj napovedujete. Nasploh se pa pogovarjamo o financiranju materiala in storitev v zdravstvu skozi proračunsko sofinanciranje blagajne, niti ne o dolgotrajni oskrbi sami po sebi. Ko sem govoril o dolgotrajni oskrbi, sem to vzporejal s temi našimi rešitvami v zakonu, predvsem v delu, kjer dolgotrajna oskrba, kot jo je vlada Janeza Janše poslala v parlamentarno proceduro, nima zaprte svoje prihodkovne strani. lepa. Besedo ima državna sekretarka Alenka Forte. **ALENKA FORTE:** Mogoče bi samo še dodala, da na Ministrstvu za zdravje jasno vemo, da je največji problem pravzaprav slovenski kader v zdravstvu. In zato delamo analize in pripravljamo izhodišča za nacionalno strategijo o načrtovanju kadrov za področje zdravstva. Upam, da bomo lahko temu visokemu zboru predstavili to resolucijo, in jo bomo, če jo bomo uspeli s partnerji dodelati, ker tu ni vključeno samo ministrstvo za zdravje, temveč tudi ministrstvo za delo in ministrstvo za šolstvo.

Naj vas spomnim, da ste včeraj ravno z desnice, ko ste sprejemali Zakon o nalezljivih boleznih, ki povečuje represijo, največkrat izrekli besedo, da je zdravje prva človekova pravica. Danes pa poslušamo cel kup nekih prav čudnih izgovorov. Dejstvo, kako vroč kostanj sedaj pobiramo iz žerjavice, je seveda povezano z denarjem. V orožju in zdravstvu je največ denarja, predvsem pa največ provizij. In vemo, kdo v tej vladi to zagovarja in tudi obvladuje. dejstvo je, da je vlada Marjana Šarca padla, pa kakor boste govorili o puškah v koruzi, padla na ukinitvi dopolnilnega zdravstvena zavarovanja. Naj vas spomnim, kako so si lobisti podajali kljuke in kakšna invazija je bila tukaj ravno lobistov, ki pa so premnogi tesno povezani z vodstvi določenih desnih strank. Nikakor se pa ne strinjam s kolegom Bandellijem in se bom samo dotaknila na hitro njega, pač proračun ne more financirati vsega. Ja, ne more financirati vsega, vendar javno zdravstvo mora financirati proračun, zato ker zdravje ljudi, kot pravite, je prva človekova pravica, čeprav človekove pravice niso rangirane, da se razumemo. Ampak zdravje ljudi nikakor ne more biti biznis, ampak je ustavna pravica, je del solidarnostne sheme. Ne glede na to, ali si star, mlad, bogat, reven, moraš imeti pravico do enakovredne, enakopravne zdravstvene oskrbe. In to je tisto, kar mi v Levici ves čas branimo. In seveda se strinjam z gospodom Fakinom, ki pravi, da je denarja v zdravstvu dovolj, ampak da ga je treba pravilno razdeliti. In tukaj, vidite, v tem grmu pa tiči zajec. Seveda Seveda javno zdravstvo je pomembno in imamo tudi dva univerzitetna klinična centra v Mariboru in v Ljubljani. Izobraževanje zdravnikov se odvija tam. In vsi, tudi zasebniki, so bili brezplačno izobraženi tam, v univerzitetnem kliničnem centru in na fakultetah, dobili so znanje, dobili so prakso, dobili so tudi prve zaposlitve v javnem sektorju, dobre plače. Seveda pokojninsko blagajno in javni sektor polni bolniška nadomestila in potem je popolnoma nesprejemljivo, da pa v svojem prostem času preusmerijo svoje zdravnike v svoje zasebne ambulante. Vidite, to se nam dogaja in zato so čakalne vrste. vrste. Dodatki za obremenitve v času epidemije so se tudi delili, pa se vprašajmo, kako pravično. V prvih vrstah je stalo medicinsko osebje, medicinske sestre, ki sedaj masovno odhajajo, ker enostavno ne zmorejo več. Premnogi zdravniki, ki pa niso niti srečali nobenega okuženega bolnika, pa so dobili. Problem te vlade je, da želi uničiti vse pridobitve sociale in solidarnosti. Vso solidarnostno shemo, javno dobro, skrb za najšibkejše, v imenu vsezveličavne religije trga, neskončne rasti dobičkov posameznikov na račun državljanov, ki enostavno ne zmorejo več. In ko je kolega prej omenil 100 milijonov, infekcijska klinika, ki smo jo med epidemijo krvavo potrebovali, in ljudje ne bi umirali v domovih za starejše, kje bi dobili 100 milijonov. Leta 2019 so zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, od nas pobrale 612 milijonov evrov in bolnišnicam plačale 514. Lani so zbrale 655 milijonov, v zdravstveni sistem so vplačale le 503 milijone in na poti do zdravstvenega sistema je pri njih ostalo 152 milijonov. Bi zgradili infekcijsko kliniko za ta denar? Seveda bi. Za zavarovalnice v času epidemije – pa vemo, da je vse skupaj stalo in so bile odpovedane operacije, druga zdravljenja in tako naprej za zavarovalnice to ni bil čas epidemije in krize, ampak eno čudovito leto poslovnih priložnosti. In te poslovne priložnosti so tudi s pridom nekako izkoristili. V tem času sta Triglav in Sava Re kupila več centrov, le-ti se specializirajo za diagnostiko in ambulantno zdravljenje. Kupila sta Diagnostični center Vila Bogatin, MTC Fontana, zdravstveni center Aristotel v Krškem, Medicinski center Cardial v Ljubljani, mislim, da so že kupili Kirurški sanatorij Rožna dolina in tako naprej. Z našim denarjem, ki bi moral iti v zdravljenje ljudi. In po drugi strani sedaj slišimo o krčenju košarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar je popolnoma nedopustno. In zato je res treba dokapitalizirati zdravstvene in socialnovarstvene ustanove, zaposliti ves dodatni kader v javnih zavodih, proračunsko sofinancirati ZZZS, ukinitev ZZZS, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in nikakor dovoliti, da se zdravstvene pravice krčijo. krčijo. V Levici smo že aprila 2020 v pobudi vladi zahtevali, da se zamrzne plačilo premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za čas trajanja epidemije in da vlada pozove te komercialne zavarovalnice, da te zbrane premije namenijo za zagotavljanje likvidnosti javnih zdravstvenih zavodov, seveda pa so našo pobudo zavrnili. Spet bojo rekli – ja, kje bomo pa vzeli. S PKP-jem pa so uzakonili nacionalni razpis, preko katerega se bo 60 milijonov zbranih premij preusmerilo iz zavarovalnic privatnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki bodo morda, kot prej omenjeno, v lasti teh. istih zavarovalnic. Grozljivo, absurdno, nevarno. v javnem zdravstvenem sistemu so družinski zdravniki kregani, če napotijo preveč pacientov k specialistom, ker zavarovalnice šparajo na njih. Popolnoma nedopustno in čaka nas kolaps sistema in privatizacija vsega javnega, ampak ampak ne bo šlo, kajti videli smo, da samo javno zdravstvo lahko rešuje takšne krizne situacije, katerim smo bili priča. Hvala.

prav pogledati naslov te točke, ta točka se glasi Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sem že mislil, da sem na kakšni drugi seji, ampak dovolite mi, da mogoče začnem tudi jaz malček bolj široko, kot se za moje predhodnike spodobi. Kar Kar nekajkrat smo bili omenjeni in mislim, da mogoče kakšno besedo vrnem nazaj, predvsem kolegu Kordišu. Državljani so lahko veseli, da smo tako brutalno drugačni. Zakaj to govorim? Veliko ste povedali, malo malo pokazali. Če se zdaj ne motim, ste že drugi mandat v Državnem zboru in v prejšnji prejšnji vladi ste bili nadkoalicijska stranka. Imeli ste možnost prevzeti, zakaj pa ne, z Ministrstva za zdravje in sprejeti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga danes predlagate in dajete vsem na mizo. Zakaj tega niste naredili? Zakaj tega niste storili? Jaz mogoče – in tudi večina državljanov to ve in oni se tega seveda tudi zavedajo, da od njihove, vaše retorike ni mogoče živeti in tega tudi ne bi mogli udejanjiti. In verjamem, verjamem, da če nimaš argumentov, nenazadnje tudi vojska, vojska pride prav. Ampak tukaj bi rad povedal, da sedanja vlada vlaga v vse podsisteme in jih nekako tudi zagovarja in poskuša. mi nismo proti Slovenski vojski, so pa nekateri drugi na tej strani. Mi vlagamo v socialo. Očitali ste nam, da ne gradimo domov, začeli smo jih. Šolstvo, po desetih letih je nov razpis prišel, gradnja vrtcev in osnovnih šol je v polnem teku oziroma se bo začela. In tudi v zdravstvu smo pripravili načrt Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Vizijo imamo in tudi to bomo naredili. In v tej viziji bomo zgradili, bomo namenili v teh letih skoraj 2 milijardi evrov za Univerzitetni klinični center Ljubljana, splošne bolnice, negovalne bolnišnice, specialistične bolnice, psihiatrične bolnice, porodnišnice, zdravstveno dejavnost na primarni ravni, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut, visokošolske zavode in še in še bi lahko naštevali. Vse to bi vi lahko že v prejšnji vladi, če bi imeli ministra za zdravje, naredili. Ste? Niste. Niste. Gremo lepo po vrsti. Ljudje plačujejo v blagajno in zaradi tega tudi nekako pričakujejo, da bodo v nekem razumnem času prišli na vrsto. Ta teden je že večkrat bila omenjena operacija nosu, pa ne lepotna operacija, da je ta oseba čakala več kot desetletje, da je prišla na vrsto. Eni nam pravijo, da bomo pretopili denar v žepe petnajstim Jaz tega ne razumem. Lahko se pa poistovetim z zgodbo iz preteklosti, ko so nekateri pretopili res v žepe petnajstih ljudi, in to predvsem pri Factor banki in Probanki. Mogoče se z njimi poistovetite, mogoče iz njih črpate navdih, presodite sami. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih demokratih delamo za vse ljudi, pri nas je človekovo dostojanstvo na prvem mestu. Zelo cenimo svobodo, varnost in tudi pravičnost. Pa poznam en sistem, poznam en sistem, ki pa je v preteklosti, ki ga vi tako opevate, skrbel samo za svoje; in to je bil čas socializma. Ta čas smo pa 30 let nazaj tudi zavrnili. Mogoče še kar se tiče primerjave javnega zdravstva pa urejenega gospodarstva. Kolega Lenart, s katerim imava zelo podobne poglede na področju slovenskega lesa in kaj bi bilo treba z njim narediti, mogoče samo taka čisto mladostniška opazka, da urejeno gospodarstvo ureja prosti trg. Upam, da se tukaj strinjava. Urejeno zdravstvo se pa plačuje iz javne blagajne, iz zdravstvene blagajne in nek del tudi od vseh nas, ki vsak mesec plačujemo osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Na tem mestu strašiti ljudi s privatizacijo in na tem mestu uporabljati Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in strašiti ljudi s privatizacijo ni na mestu, ker ti dve zadevi zadevi nista enaki. Najlepša hvala za pozornost. Nekaj časa si bom še pustil, mogoče za repliko. Hvala.

potem so prišli na 4 minute in 38 sekund, v vsem tem času je govoril o Levici, ne o slovenskem zdravstvenem sistemu. Potem je nadaljeval nekaj o Slovenski vojski z nekaj floskulami o sociali in zdravstvu, nato se je dotaknil investicij, ki nas, če nas sploh, čakajo pod vlado Janeza Janše kot plod nekega posebnega zakona. Gospe in gospodje, infekcijska klinika sredi epidemije, nujna investicija, višina 100 milijonov evrov. Tomaž Gantar, nekdanji minister za zdravje, brez kakšne posebne ljubezni do njega, je želel ta denar zagotoviti, pa je povedal javno za medije, da bodo to zelo težko storili, pač zaradi vladnih prioritet, kot so. Te prioritete pa pravijo, da je treba zdravstvo razsekati in privatizirati, namesto investirati v javno dobro in v javne bolnišnice. Posledica razkrajajoče se privatizacije v javnem zdravstvenem sistemu so navsezadnje tudi čakalne dobe. Edini način, da mi to obrnemo, je, da primerno investiramo v javni zdravstveni sistem, zato v Levici tudi danes predlagamo to eno stvar, o kateri pa gospod Černigoj ni govoril, to je proračunska varovalka za sofinanciranje zdravstvene blagajne, saj pravi, če imamo v javnih bolnišnicah proste kapacitete, prostore, kadre, material in tako naprej in bi lahko pomagali pacientom, le da za to ni denarja z naslova prispevkov, naj vskoči država, naj to financira. Zelo preprosto. Javno zdravje naj bo prioriteta. Proračunska varovalka gre v tej smeri, enako kot ima pokojninska blagajna varovalko, da se primanjkljaj financira iz proračuna in penzije lahko na TRR-je upokojencev vedno pridejo, ne glede na to, ali v gospodarstvu vlada kriza ali ne.

da Nova Slovenija je v preteklosti že dokazala, da je marsikaj naredila in to tudi storila, in bo storila tudi v prihodnje. Na drugi strani pa žal imamo nekatere ljudi, ki veliko govorijo, ničesar pa ne pokažejo. Hvala. Hvala lepa.